za raspravu već uveliko trajao, mislim osam sati bez prestanka, ja sam u prvom delu razumeo da je vezano za izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i za izmene Zakona o vodama sve u redu. Koliko sam ja razumeo kada je ovlašćeni predstavnik govorio o tome, ali uzeću za pravo da sam pogrešno prečuo, pa ću pročitati sve ono što je danas izrečeno. danas izrečeno. Nije mi jasno sad u stvari šta se tačno dešava.Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, apsolutno nije tačna tvrdnja o bilo kakvim poslovnim partnerima i netransparentnim postupcima. Vi ćete se u narednim danima uveriti u to. Biće raspisan javni poziv za sve one koji žele da investiraju na osnovu postojećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu i uredbe koja reguliše kompletnu materiju. Postojaće kriterijumi, odnosno oni postoje, na osnovu kojih će se sve transparentno videti. Mi u ovom trenutku imamo 27 zainteresovanih investitora po ovom osnovu, a 24 poreklom su iz Srbije, oni koji su se bavili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i koji žele da odu na veći stepen svoje poljoprivredne proizvodnje.Što se tiče iznosa za podsticaj, ja bih iskreno voleo da su ta sredstva veća. Ovaj budžet je, za razliku od prethodnih budžeta, uvećan, ali napisati cifru i nemati odgovornost za njenu isplatu, to su dve različite stvari. Mislim da treba da se krećemo u pravcu povećanja ovih sredstava, ali moramo isto tako znati da tamo gde smo isključivo imali subvencije za direktna plaćanja, a nismo razvijali konkurentnost, imali smo ozbiljne probleme za poljoprivrednike. Pričam o zemljama u okruženju. Što se tiče hitnosti

mislim da je to obaveza prema poljoprivrednicima u Srbiji, prema prerađivačima, da što pre idemo sa ovim zakonom.Što se tiče izmena Zakona o podsticajima, one su direktno bile uslovljene budžetom i onim što se nalazi u njemu. Imamo po prvi put, posle nekoliko godina, izmene i dopune Zakona o podsticajima gde se ništa ne umanjuje, nego mi uvodimo nove korisnike, uvećavaju se sredstva. Ja mislim da je to hitno. Ako za nešto trebaju da se povećaju davanja, mislim da je to hitno.Što se tiče izmena Zakona o vodama, mi smo njega u potpunosti pripremili i gledali da ga što pre usvojimo iz jednog prostog razloga, jer imali smo u prošlosti probleme sa upravljanjem vode. Svi ste bili tu svedoci, to su činjenice. Tu apsolutno svako ko ima i zrno dobre namere mora da bude svestan da smo mi imali različite načine funkcionisanja istoj reci. Pričam o tom ekstremnom slučaju.Neki od vas su ovde bili u poplavama i u Mitrovici i u Šapcu i znaju gde počinje nadležnost „Voda Vojvodine“, gde se završava, gde počinje nadležnost „Srbijavoda“, gde počinje nadležnost „Beogradvoda“. Na ovaj način mi, na osnovu sliva reke, utvrđujemo pravila igre i to je ono za šta smo pre svega insistirali da što pre idemo u ovom pravcu.Još zbog javnosti želim da kažem da priče oko poljoprivrednog zemljišta uopšte ne stoji, a to ćete videti u narednim danima. Ja ne tražim niko da mi veruje na reč, tražim samo da činjenice koje će se desiti neko primeti. Javnost, ja sam apsolutno ubeđen, je svesna da mi po prvi put imamo posle nekoliko godina veći budžet. Koleginice Bošković Bogosavljević, vi ste se verovatno javili da bi replicirali koleginici Jerkov jer je govorila o prethodnoj ministarki, ali nije vam se direktno obraćala, tako da nemate osnova za repliku, kao što osnov za repliku nema ni kolega Goran Ješić. Tako da, nastavićemo dalje sa radom po redosledu narodnih poslanika prema prijavama za reč.Reč ima narodna poslanica Aleksandra Maletić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, mi smo danas zaista slušali različite priče u vezi sa izmenama ovih zakona i šire vezano za poljoprivredu. Zaista je zaprepašćujuće da većina onih ljudi koji su učestvovali u lokalnim samoupravama u prethodnim godinama do 2012. godine, ili čak neki do 2014. godine, kao i oni koji su pripadali strankama koje su učestvovale u vlasti, danas nama šta je trebalo biti urađeno za ove tri godine.Podsetiću samo, jedna od koleginica je u prethodnom izlaganju govorila o poljoprivrednom zemljištu, a ista ta koleginica je bila član političke stranke koja je svu svoju politiku zasnivala na tzv. priči o poljoprivredi, zemljoradnicima ili paorima, kako su oni znali da kažu. Učestvovali su u vlasti od 2012. godine i ne vidim zašto nisu našli za shodno da se, eto, možda posavetuju sa gospođom i da ona tad možda uloži zakon o izmeni poljoprivrednih zemljišta.Takođe smo slušali različite priče i ovde je spomenuto čak na koji način se

da uzmemo za primer, imamo poljoprivrednu zadrugu koja je baš onako radila u periodu do 2012. godine kako je to prethodna govornica rekla, a to je bio u pitanju i njen današnji stranački kolega. građane Inđije zaista znate i kad pričate za građane Inđije, oni se prosto hvataju za glavu na pomen čoveka koji je bio jedan od vodećih ljudi u Opštini Inđija i koji se danas prodaje da je veliki ekspert za pitanja poljoprivrede. Znači, oni su Inđijsku zadrugu, zaista zemljište prodali i ustupili privatnim rukama.Imamo i situaciju takođe da je u periodu od 2000. do 2012. godine stotine hektara zemljišta završilo u privatnim rukama bez ikakvog kriterijuma.Zaista se pitam zašto onda mi danas imamo tu potrebu i zaista da slušamo ljude koji nemaju pojma ni o čemu i to pokazuju iz dana u dan. Oni se prijavljuju da pričaju o pitanjima iz sektora prava i poljoprivrede, nemaju argumente, jedino što znaju da kažu je da nešto nije urađeno u poslednje tri godine. Građani znaju da to nije istina. U prilog tome idu zaista i ove izmene zakona koje su danas pred nama.Što se tiče podsticaja za ruralni razvoj, ono što bih ja istakla jeste značajno što se daje značaj mladim proizvođačima. Vlada je akcenat stavila na proizvodnju, ne samo poljoprivredu, već u širem aspektu, kada govorimo i to u prerađivačkoj proizvodnji. Ministar je u nekoliko navrata pričao o značaju prerađivačke proizvodnje i zaista je bitno da poljoprivrednici nemaju tu samo primarnu proizvodnju, da prodaju proizvode po najnižoj ceni, već da prerađivačkim delatnostima taj proizvod učine vrednijim, odnosno da ga prodaju za veću vrednost. To je ono što će se omogućiti kroz ove izmene zakona, da mladi proizvođači pokrenu ili oni koji već imaju poljoprivrednu proizvodnju unaprede, promene tehnologiju i modernizuju je.Zaista je veliki značaj za poljoprivredna gazdinstva, i to smo slušali zaista ovde danas više

zaista u poslednjih 15, 20 godina, možda je to duže trajalo, osiromašila su sela i zaista je značajno što današnja vlada, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, daje podsticaje da se na sela vrate, zadrže, ali što da ne, i vrate ljudi i započnu svoju proizvodnju.Smisao ovakvih zakona jeste zapravo da oni učine proizvodnju samoodrživom, odnosno da u poljoprivrednom gazdinstvu, porodičnom gazdinstvu imamo samozapošljavanje, gde će sam domaćin zajedno sa svojom porodicom biti sposoban da naplati taj svoj rad koji je ulagao u to.Ono što bih još naznačila i što je jako važno u izmenama ovih zakona jesu i lokalne akcione grupe. Zaista je važno da se dođe do jednog sinergičnog pristupa, odnosno da se na nivoima lokalne samouprave dođe do sjedinjavanja različitih činilaca, ne samo poljoprivrednih. Mi kada govorimo o razvoju sela, moramo da imamo na umu da poljoprivreda, odnosno razvoj sela ne može da počiva na samom podsticanju poljoprivredne proizvodnje, već i da se učini to mesto pogodnim za život. Mi smo videli da su od 2000. godine masovno počela da odumiru sela, pogotovo na teritoriji Vojvodine, i to zahvaljujući bivšem režimu koji nije znao da investira na prave načine, pa se dešavalo da vi imate selo u kome se zatvaraju škole, da nema ambulante. Onda o čemu mi razgovaramo, ako podstičemo poljoprivredu, a nema ko da živi u tom selu?Iz tih razloga je zaista važno da svi svi poslanici koji su danas pričali o tome da im je stalo do poljoprivrednika i do seljaka podrže ove izmene zakona u danu za glasanje, a ja ću, naravno, podržati ove izmene. Hvala.

čega?Znači, maločas, ukoliko ste primetili, koleginici koja dolazi iz moje poslaničke grupe, na pominjanje „prethodna ministarka“ nisam dozvolio da govori, jer nije bilo reči o direktnom obraćanju. Koleginica je govorila o predsedniku opštine Inđija. Niti ste vi bili jedini predsednik opštine u Inđiji bili, niti ste jedini u sali građanin Inđije, pretpostavljam. Dakle, nemate osnova za repliku.Znači,

kada su u skupštinsku proceduru stigli vaši predlozi zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, o podsticajima u ovoj sferi, o vodama, moram da priznam da smo bili veoma zadovoljni jer je stav SRS da država prema poljoprivredi i prema poljoprivrednim proizvođačima mora da ima protekcionistički odnos, posebno danas u uslovima slobodnog, a surovog tržišta i malih podsticajnih sredstava u poljoprivredi.Međutim, kada smo pročitali vaše predloge zakona, koje smo toliko željno očekivali, jer smatramo da stvari u poljoprivrednoj sferi treba efikasno menjati na bolje, zato što u poljoprivredi, a ne u dovođenju stranih investitora kojima će se davati deset hiljada evra po radnom mestu, leži osnovna razvojna šansa i snažan faktor za brzo povećanje BDP-a i poboljšanja životnog standarda građana, bili smo više nego razočarani. Zašto? Zato što vaši predlozi zakona o kojima se danas vodi rasprava predstavljaju samo novu papirologiju, ništa ne izmišljam, samo citiram navode iz vaše analize efekata, citiram: „Predlog zakona rešava problem poštovanja pravila i rokova uspostavljenih sporazumima koje je Srbija potpisala ili će ih u najkraćem roku potpisati sa Evropskom komisijom“, završen citat. Osim toga, za sva tri predloga zakona definisana je obavezna, citiram: „izjava o usklađenosti propisa sa propisima EU“, što opet svedoči o pukom usaglašavanju propisa sa evropskim, bez sistemskih rešenja koja donose dobit našim poljoprivrednim proizvođačima i državi. Dakle, usvajanjem ovih vaših predloga zakona, naši poljoprivredni proizvođači, pre svega mala i srednja gazdinstva, neće dobiti gotovo ništa.Kada je u pitanju Zakon o vodama, konkretno voda za piće, država mora da sprovodi detaljno kontrolu distribuirane vode i poreza koje ove kompanije plaćaju ili vrše utaju istog. Navešću vam interesantnu situaciju gde se priča za većinskog vlasnika privatne firme AD „Planinka“, izvesnog Radovana Raičevića Raše iz Kuršumlije, da se hvali da može novcem kupiti celu Srbiju.

Onda vremenom, takav čovek izvan sistema državne kontrole i profitom u milionima evra postane nedodirljiv i kao lokalni knez krene u privatizaciju opštine Kuršumlija.Tako su danas predsednik i zamenik predsednika opštine, kao i četiri od sedam članova opštinskog veća deoničari, lično ili preko supružnika, iste firme AD „Planinka“, sestrić Radovana Raičevića, Vojislav Čarapić, direktor komunalnog preduzeća, njegova supruga odbornik. I šta dalje radi ova rođačko-poslovna organizovana grupa ljudi? Napravili su gradske zone, tako da su objekti njihovog privatnog preduzeća AD „Planinke“ u zonama gde se plaća višestruko manji porez za gradsko građevinsko zemljište i gde su stope poreza daleko niže. Sve je to trebalo predvideti nekim članom vašeg zakona. Međutim, geniju Radovanu Raičeviću Raši nije ni to dovoljno, već na sednici veća, a on je sam član veća, u kome je većina vlasnika „Planinke“, donosi odluku da predsednik opštine, koji je takođe deoničar „Planinke“, može da otpiše 70% već umanjenog poreza i, zamislite genijalni postupak, on otpisuje, taj predsednik opštine, otpisuje porez samo AD „Planinki“. Pitam vas, ministre, da li ćete i dalje usklađivati propise sa propisima EU ili ćete rešavati ovakve sistemske probleme u vodama Republike Srbije, jer samo u poljoprivredi leži naša budućnost? Trenutno su u Kuršumliji radovi na dovođenju cevi do privatnog hotela Raše Raičevića, vlasništva AD „Planinke“, gde se dovodi vruća voda u Lukovsku Banju, a sve to plaća opština.Dalje, u pojašnjenju ciljeva Zakona o poljoprivredi pozivate se na stvaranje pravne osnove za sprovođenje IPARD programa, najavljujući velika finansijska sredstva u okviru predpristupnog fonda, ali nigde ne govorite da sva ta sredstva IPARD programa nisu dostupna malim poljoprivrednim proizvođačima, već samo velikim, pa kad poljoprivrednici ispune 15-ak uslova čekaju ih napredni kriterijumi, među njima među njima i onaj koji se odnosi na to da li poljoprivrednik koji traži sredstva ima sertifikat za organsku proizvodnju, da li ima veliki novac koji će najpre uložiti, a onda kasnije refundirati.Naši poljoprivrednici neće priču, hoće konkretna dela i konkretnu pomoć. Ne može mlekara da zarađuje više po litru od proizvođača mleka, ne sme. Gde će se plasirati mleko bez ucena? Otkupna cena mleka je jako bolna tačka. Još uvek nemamo nezavisne kontrolore za kontrolu mleka, već to što rade otkupljivači, to je nedopustivo, jer ucenjuju naše poljoprivredne proizvođače.Dalje, kada se proizvede jagnje, june, svinja, mleko, mora biti obezbeđen njihov plasman. Prerađivački kapaciteti su veoma važni kada je u pitanju razvoj stočarstva u državi, posebno južne Srbije. I pored 300 različitih vrsta trave na našim prostorima koje su izuzetna šansa za zdravstveno stanje i kvalitet proizvedenih grla stoke, imamo probleme sa dobijanjem sertifikata i kategorije kvaliteta, i sve ostaje na nivou konstatacija, a posebno mi nije jasno zbog čega još uvek špricamo stoku od svinjske kuge, a ostale države ne, a zbog toga nam je onemogućen i izvoz.Šta je tu problem i zašto se ne rešava? Osim toga prerađivački kapaciteti su slabi, nemaju izvoznu dozvolu, a u vašim namerama ne vidimo ideju povezivanja poljoprivredne proizvodnje, prerađivačke industrije i izvoza, odnosno ostvarivanja direktnog profita za državni budžet. Zbog čega niste predvideli formiranje razvojne poljoprivredne banke Srbije koja bi po najpovoljnijim kreditima bila servis naših malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača? Pozitivni efekat bi svakako za godinu dana bio više nego očigledan.Dalje, više nego očigledan.Dalje, stav SRS je da se uvoznički lobi mora marginalizovati, a ne da uvozimo meso sa visokim procentom kalcijuma koji nije dozvoljen u državama EU. Morate promeniti Pravilnik o kvalitetu mesa i mesnih prerađevina koji direktno stimuliše uvoz, a ne proizvodnju, to bi vam trebalo biti jedan od prvih zadataka, a ne da i dalje usklađujete propise sa propisima EU.Na kraju, EU.Na kraju, Srbija je od davnina poljoprivredna država i opšte je poznato da u poljoprivredi leži naša osnovna razvojan šansa i stav SRS je da država hitno mora promeniti svoj odnos prema malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima, i hitno intervenisati u gotovo svim sferama poljoprivredne proizvodnje koja je do dana današnjeg opstala samo zahvaljujući radnim i vrednim ljudima koja država ima. Hvala.

danas raspravljamo o izuzetno važnim zakonima čije odredbe mogu poboljšati životne prilike velikom delu građana.Jedan od krajeva na koji ovi zakoni mogu imati takav uticaj, jeste i region Sandžaka, zato ću se u govoru fokusirati na taj deo države. Pešter ima osnove da postane ozbiljan proizvođač hrane u regionu, pešterski pašnjaci izuzetno su pogodni za uzgoj stoke. Međutim, propadanjem društvenih kombinata, zastarela mehanizacija i oskudicu znanja u novim tehnologijama, doveli su do toga da se stočni fond u odnosu na 90-e drastično bude smanjen. Prema procenama ostalo je 50.000 grla krupne i stotinak hiljada sitne stoke, a uz minimalna ulaganja moglo bi se uzgajati i tri puta veći broj.

tajna tog sira nije samo u načinu pripreme, već i u podneblju i kvalitetu mleka. Poseban proizvod sa ovog prostora za vanregionalni uspeh je sirovo i sušeno meso izuzetnog kvaliteta.

prelivanje lokalnog kapitala iz industriju u poljoprivredu dovodi do razvoja prehrambene prerađivačke industrije.Ali, predlog je toga, jeste razvoj kvalitetne sirovinske baze kroz povećanja stočnog fonda i obezbeđivanja osnovnih uslova za ostanak ljudi na selu. Poljopriveda na Pešteru treba da se usmeri ka proizvodima za kojima postoji tražnja poput sira, kajmaka, pršute, sudžuka, žive stoke i mesa, te vune i sirove kože.Neophodno je da država uloži u modernizaciju proizvodnje.

Zbog nepostojanja adekvatnih proizvodnih deklaracija ovaj nesumnjivog kvalitetan proizvod je neretko na meti inspektorata, što proizvođače dovodi do ogromnih gubitaka. Kvalitet narušava i loša putna infrastruktura regiona koja povećava troškove i nesigurnost snabdevanja tržišta.Potrebno tržišta.Potrebno je zameniti tradicionalni način sušenja mesa prema zahtevima tržišta EU, zašta je takođe potrebna pomoć države. Ukoliko želimo da proizvodi sa Pešteri imaju uspešan nastup na inostranom tržištu neophodna je proizvodnja po Hasap i Halal standardima, uvođenje tih standarda velika investicija koju treba motivirati.Pored toga država treba pomoći uvođenje jedinstvene statističke baze o proizvodnji organske hrane, omogućiti lakši kontakt poljoprivrednika sa sertificiranim telima akreditiranim od strane Ministarstva poljoprivrede, kao internacionalnim sertifikacionim telima koja kontroliraju organski karakter domaće proizvodnje za inostrane kupce kao i pomoći proizvođačima i poljoprivrednim udruženjima da dobiju sertifikat o jedinstvenom geografskom poreklu proizvoda.U Župskim delovima Sandžaka kod Novog Pazara i Prijepolja postoji veliki potencijal za voćarstvo i povrtarstvo. Neophodno je obezbediti projekte kojim će se u svim ovim seoskim područjima Sandžaka finansirati razvoj voćarstva, naročito plantaže malina, aronije, borovnice, jabuke, kruške, trešnje i drugih brzo isplativih rodova. Uzgajivačima treba obezbediti adekvatnu opremu i stručno znanje da bi se ponudila vrsta voća i povrća prema tržnim potrebama i omogućiti tržištu za plasiranje proizvoda. Za sve ovo potrebna je pomoć države.Neophodno je takođe obezbediti podsticajna sredstva za izgradnju više farmi uzgoja stoke, kao i plasiranje sirovih proizvoda, njihove obrade, brendiranja, sertificiranje i plasmane prema domaćem i stranom tržištu. Potrebno je u svim gradovima ravnomerno izgraditi više fabrika za preradu mesa, mlečnih proizvoda, voća, povrća, žita, žitnih proizvoda koji bi vršili otkup od svih farmera gde bi svi farmeri imali zagarantiranog kupca a uz to sve proizvode patentirati

lepo.Gospodine predsedavajući, poštovane kolege, gospodine ministre, zadovoljstvo mi je da mogu konačno sa vama, gospodine ministre da razmenim nekoliko reči i da probamo da dovedemo do istinitosti evidencije oko nekoliko važnih stvari vezano za sve poljoprivrednike u zemlji.Hoću u zemlji.Hoću da govorim o dve stvari, jedno je navodnjavanje, drugo je Uprava za agrarna plaćanja, odnosno IPARD novac, pa ću da krenem od ove druge teme.

da mnogi ljudi ne znaju kako se dolazi do ovog broja. Konzervativno govoreći, imali smo priliku da od 2013. godine dobijemo bar po 25 miliona evra iz IPARD programa zbog toga što je Uprava za agrarna plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede i deo Ministarstva finansija koji je za to zadužen su negde u julu mesecu 2012. godine bili potpuno spremni za to, da aplikacije krenu u 2013. godini. Četiri puta po 25 miliona evra je sto miliona evra para od EU za investicije u srpsku poljoprivredu. Pošto je država dužna prema sporazumima sa EU koji smo potpisali, da na to doda novac, a pošto svako treba da da polovinu na ono što bi dobio, dođemo do 250 miliona evra investicionog novca. To građani Srbije treba da znaju.Isključivi krivac zašto se to nije dogodilo jesu ministri, a bilo ih je nekoliko, i njihovi saradnici, ministri poljoprivrede u 2012, 2013, 2014, 2015. i 2016. godini, koji su doneli katastrofalne odluke i onemogućili srpskim poljoprivrednicima da do ovog novca dođu. Najveća greška je, naravno, premeštanje Uprave za agrarna plaćanja iz Šapca ovde u Beograd. Nije istina da je bilo ko iz Brisela to tražio, već je istina da kad su od Vlade u Beogradu tražili da objasne šta se dešava, da je neki od službenika ovde, evo, ima i bivša ministarka je tu, napisao kako tobože ne može u Šapcu da se pronađe dovoljno kvalifikovanih ljudi. Onda su oni u Briselu rekli – pa, dobro, vi učinite šta možete, uradite šta znate i umete, pa da vidimo šta da radimo. Četiri godine.Dakle, iz Brisela su revizije u Srbiji i u Šapcu bile 2009, 2010. i 2011. godine i to svako ko se ovim poslom bavi zna. Svaka od tih revizija iz Brisela je rekla da je zgrada Uprave za agrarna plaćanja služba koja je radila u to vreme u Šapcu, izvanredno završila svoj posao i 2012. godine su rekli da je moguće da apliciranje krene u 2013. godini i pare da se dobijaju u 2014. godini, i to se nije desilo. Krivac za to su ministri poljoprivrede u vladama od 2012. godine.Pošto sam uveren da ste vratili, vi kad ste postali ministar, upravu u Šabac, da biste danas bili vrlo blizu akreditacije, a vi to niste uradili, vi znate zašto, sad ja vas pitam ovde, koliko ćete para da potrošite da biste zgradu „Srbijašuma“, bivšu zgradu „Srbijašuma“ na Novom Beogradu, doveli do standarda koji je potreban da bi vas Brisel akreditovao i kad mislite da pozovete reviziju iz Direktorata za hranu da dođe ovde u Srbiju da polažete ispit? Jer, prošli put, a to je bilo pre nekoliko meseci, ljudi iz Brisela kad su došli, pobegli su glavom bez obzira. Nisu mogli da veruju da ih je bilo ko iz Beograda pozvao da vide tu bruku i sramotu na Bulevaru revolucije ovde u Beogradu, Bulevaru Kralja Aleksandra, bruku i sramotu.Samo jedan pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja je prisustvovao tom sastanku. To je čovek Marijana Rističevića, ni pomoćnici nisu bili tu. To treba da znaju ljudi u Srbiji. Dakle, 250 miliona evra, koliko je to obrta, koliko je to zarade, koliko je to poreza u svim ovim godinama, i koliko ćete para da potrošite, ministre, da zgradu na novom Beogradu pokušate da dovedete u stanje, a zgrada u Šapcu vam stoji sertifikovana od strane Evropske Unije da je kako treba? Isključivo iz političkih razloga to nećete da učinite i rizikujete da se dalje gube pare.Premijer je ovde neistinito obavestio poslanike i celu javnost Srbije pre nekoliko meseci kako je obezbeđeno 175 miliona evra iz IPARD programa. Nije tačno i to ste vi danas rekli da nije tačno. Premijer se nije izvinio nikome za neistinu koju je rekao, a ja baš ne verujem da je on imao neku lošu nameru, nego mu je neko ko je sedeo pored njega, dok je bio ovde, slagao ga je. Ja ne znam da li vi govorite istinu premijeru? A, svi ćemo da vidimo šta će da bude u aprilu, kako kažete, martu, junu, kad dođe ovde ispitna komisija iz Brisela, da vidimo da li ste dobro završili građevinske radove, a nama vi da kažete koliko će to da košta. To je istina.Teče kraj 2016. godine, ulazimo u 2017. Godinu. Mislim da ako budemo radili najbolje što možemo, veliko je pitanje da li u toku 2018. godine možemo i jedan jedini evro da dobijemo, zbog svih ovih velikih propusta koji su učinjeni od 1. avgusta 2012. godine do danas.Druga stvar – navodnjavanje. Koliko ja vidim, u budžetu ste vi odustali od navodnjavanja. Prošle godine je bilo predviđeno malo novca, ove godine bezmalo nimalo. Ono što mislim da je važno, o tome sam nekoliko puta govorio, sad nisam kad je bila debata o budžetu imao vremena to da kažem, u Srbiji negde oko 200.000 hektara zemljišta ima sisteme za navodnjavanje i odvodnjavanje. Ruku na srce, možda 150.000 hektara, možda malo manje od toga, kako bih to kazao, je legalno. LJudi se snalaze kako znaju i umeju i tamo gde ima mogućnosti i prilike stave pumpe, pa navodnjavaju svoje zemljište.Ministar to zna, ali ja želim da podelim to sa javnošću još jednom, a i sa poslanicima, zemljište koje je jedan hektar zemljišta, koji je opremljen sistemima za navodnjavanje i odvodnjavanje vode, ima pet puta veću, dakle, pet puta veću zarađivačku sposobnost od zemljišta koje to nema. Pet puta se više prosečno zaradi.Postoji zaradi.Postoji među stručnjacima u Srbiji značajna razlika u tome kako oni sagledavaju koje površine zemljišta mogu i koje su podobne da budu opremljene ovim sistemima. Pošto sam baveći se ovim poslom koji vi sad radite morao da se obavestim o tome, oni koji su najoptimističniji, koji imaju,

Zahvaljujem, osam i 36 imate, a prošlo je 8,47.Koleginice Bošković Bogosavljević, pomenuti ste direktno kao ministarka koja sedi tu i koja ima odgovornost. Imate pravo na repliku kao bivša ministarka koja sedi tu. Izvolite. Zahvaljujem.Moram da kažem da ono što je sada izrečeno je jedna apsolutna neistina. Ne bih očekivala ovakvu neistinu od kolege koji je pre mene bio na poziciji ministra poljoprivrede. Kako smo mogli da izgubimo 2013. godine 250 miliona evra, iz kog programa? Niste bili danas kad sam obrazložila kako smo došli do ovih 175 miliona evra, a došli smo krajem januara 2015. godine. A, period koji vi pominjete je tačno, 2008. do 2012. godine ništa nije urađeno, ali je urađeno 2015. godine.Pominjete Šabac, pa mi bismo bili najsrećniji da je moglo u Šapcu, ali nije moglo. To nije stvar naše percepcije i našeg tona kojim ćemo to da izgovorimo. To su stvari koje su proverljive.Ja vas molim, uzmite dokument Evropske komisije, gde se govori o napretku Srbije u procesu evropskih integracija. Preseljenje uprave iz Šapca u Beograd nije bio hir, nego je bila potreba i to je konstatovano kao pozitivan korak, odnosno napredak u celom ovom poslu, odnosno radu na projektu.Molim vas, nije tačno da je jedan jedini dinar izgubljen. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede, Kancelarija za evropske integracije i Ministarstvo finansija su obezbedili 175 miliona 2015. 2015. godine. Od tada svi naporno i intenzivno radimo na uspostavljanju operativnih struktura. To je, gospodine, dragi moj kolega ministre, jedna istina.

prokomentarišem i iznesem činjenice vezane za dve teme koje su ovde pokrenute. Jedna se tiče navodnjavanja. U 2017. godini biće 14 projekata koji su namenjeni za navodnjavanje, koji će biti finansirani iz tzv. Abu Dabi fonda. Sredstva su obezbeđena u budžetu Srbije, otvorena je pozicija. Mi smo potpuno spremni, imamo građevinske dozvole. Sve imamo pripremljeno, sa nadležnim javnim preduzećima, vodoprivrednim preduzećima smo u neprestanom kontaktu, kolega Marko Blagojević ispred Kancelarije za javna ulaganja.Te stvari će biti implementirane od 2017. godine, od januara ili februara. Nama je cilj, kao Vlade Srbije, da što veću površinu možemo da navodnjavamo. Jedanaest projekata je pozicionirano na prostoru Vojvodine, tri projekta su pozicionirana na prostoru centralne Srbije. Nama stoji na raspolaganju još novca. Sada radimo na projektnoj dokumentaciji kako bi što veću količinu zemljišta mogli da navodnjavamo, tako da ova postavka uopšte ne stoji.Što se tiče IPARD-a, ovo je IPARD 2. Postojao je IPARD 1, koji je bio u periodu pre ovih vremenskih okvira o kojima vi govorite. U to vreme postojala je jedna struktura koja je u okruženju bila označena kao jedna od boljih struktura, pa je onda na jedan čudan način prestala da postoji. da postoji. Vidim ja kako vi mene gledate. Dva aktera koja su tad dovodila sistem da dobije akreditaciju se nalaze pored mene. Radili su u tom sistemu i oni najbolje znaju da je u tom trenutku naprasno prekinut projekat…(Dušan Petrović, Da li je to tako bilo ja stvarno ne znam i ne ulazim u to.Ima jedna stvar koju želim da kažem i ne želim ovde da bilo šta govorim. Činjenica je da smo mi otklonili neke blokirajuće faktore. Pitali ste me koliko novca će biti potrošeno iz budžeta Republike Srbije? Ja vam kažem nula. Ja ću verovatno, odnosno ljudi koji se nalaze ovde, imati priliku da razgovaram o ovome kao već završenom projektu i dobijenoj akreditaciji. Mislim da je to jako važno reći.Ja želim samo da se ovde iznesu činjenice. Ova Vlada će da završi ovaj posao i 175 miliona evra. Ništa nije izgubljeno od tog novca. Vi treba da znate i znate to sigurno da postoji vremenski u okviru kog mogu još dodatno da se povlače ta finansijska sredstva. To će biti na raspolaganju i ja učiniti sve što je do mene da to uradim.Posle sedam dana, od formiranja Vlade Republike Srbije, formirali smo posebnu radnu grupu da ovo pitanje reši. Jedna od stvari koja nam je stajala na putu jesu i ove izmene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ostale stvari smo gotovo sve uradili, a objekat koji vi nazivate „Srbija šuma“

Mi smo već razgovarali sa Evropskom delegacijom o rešavanju ovog problema.Postoje još sredstva koja su namenjena Srbiji, mislim da je to jako važno znati, koja stoje na raspolaganju na jednoj jednoj liniji od 35 miliona evra otprilike, koje već deset godina egzistiraju. Upravo ćemo ta sredstva, zamoliti ljude iz EU i da sa njima razgovaramo da to budu ta sredstva koja će doprineti da se što pre dobije akreditacija.

Dakle u svim tim, iako su ova dvojica pored vas, gospodine ministre, iz te uprave, oni to sve znaju, da li će da vam kažu istinu ili neće to je njihova stvar, neka vide oni sa ovim njihovim direktorom Serdarom, on im je bio šef i on ih je doveo tamo.Dakle, perfektne ocene za Upravu za agrarna plaćanja u Šapcu. Perfektne. Ako su časni ljudi i ako mogu da pogledaju u oči nekoga ko to zna, onda će ljudi koji su tamo radili to da vam kažu. Uostalom, to piše, to nije pitanje sudskog ispitivanja. Ima sve napismeno. Godine 2012. odlična revizija, ocena jednog dela koji je u Ministarstvu poljoprivrede i nešto lošija ocena u tadašnjem delu koje je u Ministarstvu finansija sa vrlo jasnim nalozima šta treba da se uradi. Pare smo mogli da počnemo da povlačimo najkasnije od 2014. godine. Izgubili smo sto miliona evra para EU, plus novac koji je iz budžeta morao po tom osnovu da ide, puta dva, što bi dali ljudi koji bi taj novac uzimali ovde, srpski vlasnici poljoprivrednih registrovanih gazdinstava, kompanija i čega god.Dakle, to je istina i to su činjenice. Sve ovo drugo, možemo mi ovde da političarimo koliko hoćemo. Moguće je da se ne osećaju prijatno ljudi koji su krivi što se to nije desilo, ali to su činjenice i svako ozbiljan ko uzme ta dokumenta da pročita ne može da dođe do drugih zaključaka. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Petroviću.Reč ima ministar Branislav Nedimović. Izvolite. **Branislav Nedimović** Zahvaljujem, predsedavajući.Mislim da je sada sasvim jasno rečeno da i tada 2012. godine, kada je vršena ekspertiza od strane ljudi iz Brisela, da su utvrđeni nedostaci.Gledajte, nedostaci.Gledajte, ja bih najsrećniji bio da su te stvari već na raspolaganju. Ono što ne želim i ne dam jeste da se špekuliše time da je izgubljen novac. Taj novac stoji Srbiji na raspolaganju i stajaće srpskoj poljoprivredi.Moj posao je da završim posao akreditovanja do kraja i ovo ministarstvo i ova Vlada sa premijerom Vučićem će to uraditi.

ja nastupam posle dva bivša ministra i jednog aktuelnog, i to poljoprivrede. Navijam i mislim da sadašnji ministar sa svojom ekipom vuče prave poteze, da su oni vidljivi, vidljivi u realizaciji, vidljivi prvenstveno u poljoprivredi, zaštiti čovekove sredine, šumarstva, vodoprivredi, tako da mu treba pomoći i sa naše strane da posao, koji radi sa svojom ekipom, izgura i da ovoj Srbiji bude bolje.Što se tiče zakona koji su danas pred Skupštinom, sva tri zakona su ozbiljno pomerili kvalitet poljoprivrede, sela, vode u celosti. Podsticaji su pravičniji, pravedniji, jasniji i korisniji. Za razvoj poljoprivrede, pored direktnih ulaganja u poljoprivredu, mislim da je jako bitno i obezbeđenje onih drugih mera. Ja to nazivam spoljni standard. Ne znam da li je to prava reč, a to je obezbeđenje infrastrukture ili infrastrukturnih objekata, gde nam

da infrastruktura u seoskom području mora da dobije na većem značaju, jer ona je jedan od preduslova ostanka, opstanka i napretka poljoprivrede,

na dovođenje vode tamo gde je moguće i posebno na putnu mrežu.Mislim da, pogotovo u onom delu Srbije gde imamo razvođeno selo, da tamo moramo više ulagati, jednostavno, takav je tip naselja i ti kilometri koje treba uraditi i popraviti, ne samo kroz makadamski deo, nego kod kvalitetnijeg zastora, prvenstveno mislim i na asfaltiranje tih puteva. Mislim da se time poboljšava i selo, podiže standard, podiže nivo življenja, a samim tim, ostaju nam ljudi na selu žive, rade, zarađuju.Dolazim

stočarstvo, u okviru stočarstva prvenstveno mlekarstvo. Ukoliko, a pričalo se danas puno o tome, ukoliko bi prerađivački kapaciteti dolazili u te krajeve koji imaju taj nivo proizvodnje, dolazili recimo prerada voća. Oni koriste sirovinsku bazu u neposrednoj okolini, tu se razvija i ona proizvodnja, tamo gde ljudi ostaju da zarađuju, gde kao sirovinu daju prerađivačkoj industriji, zapošljavaju se ljudi i samim tim, u krajnjem se popravlja i demografska slika, odnosno ostaju mladi i ostaju oni koji imaju reproduktivne mogućnosti, odnosno da rađaju.Nešto što je novo, ovde je bilo malo reči o tome, ali mislim da je to jedno od ključnih stvari, a to je apsolutna novina, to je sistem za identifikaciju zemljišnih parcela. Vrlo je teško do sada bilo uopšte raditi i planirati bez takve vrste podataka. Do sada su, možda, imali samo podaci koji su bili čisto statistički, koji su bili možda nedovoljno tačni ili se nije moglo doći do tačnih podataka, jednostavno, ovde kad imamo parcele, zemljišne parcele, koje se koriste u poljoprivredi, gde imamo orto-foto snimanje, satelitske snimke, itd, gde možemo jasno videti šta nam se dešava na terenu, dobro planirati, dobro vršiti kontrolu korišćenja tog zemljišta, a samim tim i finansijsku kontrolu sredstava koja se daju kao podsticaj u poljoprivredi. Mislim da će sistem da će sistem identifikacije zemljišnih parcela, uz pomoć Republičkog geodetskog zavoda, koji raspolaže dobrim i kvalitetnim podacima za ovu vrstu koja se predviđa, doduše, zavisi to dosta i od podzakonskih akata koje ministar treba da donese, jednostavno mislim da će uz pomoć struke napraviti se dobri podzakonski akti koji će jednostavno podići nivo rada u poljoprivredi.Ono što bi želeo da kažem, možda to u dobrom delu Srbije i nije tako, ali u pojedinim delovima Srbije, kao što je u mojoj opštini, postoji nezavršenost određenih zakona, kao što je verovatno ima najduži naziv, a to je Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, tzv. PZF. Jednostavno, deo tog zakona nije realizovan, on i dalje stoji. Jednostavno tu Ministarstvo mora preduzeti ili treba da preduzme odgovarajuće mere, prvenstveno što pojedina rešenja iz tog zakona danas se teško realizuju, kao što je recimo, formiranje komisije za povraćaj zemljišta, iz PZF-a. PZF-a. Tamo stoji da predsednik te komisije treba da bude sudeći sudija. Zašto bi on morao da bude sudeći sudija, a komisiju predlaže komisiju predlaže skupština opštine, ministarstvo, odnosno ministar donosi rešenje o formiranju komisije, koja radi na terenu, a sudija nema obavezu da to prihvati. To je jedna od stvari koja jednostavno nije moguća. Nameće se, ili promena izmene i dopune tog zakona, ili sklanjanje tog zakona, a određen drugim zakonskim projektima to rešiti na jedan pravilan i dobar način. Jednostavno, mislim da bi time zadovoljili i ljude kojima treba to zemljište vratiti i završiti taj deo posla koji je krenuo od 1991. godine.Što se tiče Zakona o vodama. Zakon o vodama je bio zakon kao jedno usamljeno drvo. Jednostavno, on je video samo sebe, ništa nije video oko sebe. Sada ovim izmenama i dopunama Zakona o vodama, jednostavno, on se uskladio sa ostalim zakonima, i po mojoj proceni i oceni, on sada drastično bolje izgleda nego do sada. Drastično.U okviru toga, pomenuću samo još jednu stvar. Mislim da je ona jako bitna, a to je akumulacija stuborolni kod Valjeva, ili na nekih 15 km prema Bajinoj Bašti. Ta akumulacija je pri kraju.Predsedavajući, vidim da vas je to posebno zainteresovalo.Ona je pri kraju i mislim da se vrši i tehnički prijem. To je višenamenska brana, jako dobra.

ona treba da pokrije četiri opštine: Valjevo, Lazarevac, Lajkovac i Mionicu. S obzirom da je kapacitet od 51,5 miliona kubika vode, prerađivački kapaciteti te tehničke vode u zdravu pijaću vodu, jednostavno trebali bi da pokriju i okolne opštine. Prvenstveno mislim na LJig, Ub i Koceljevu, jer je to logično rešenje i mislim da, ako je to problem u vodoprivrednoj osnovi, ne bi trebalo da bude problem. Jednostavno, to blago koje smo napravili na tom prostoru, treba da iskoristimo svi zajedno koji smo u neposrednoj okolini.To je moj predlog i zamolio bih da

Zahvaljujem, gospodine Matiću.Reč ima narodna poslanica Vesna Nikolić Vukajlović. Izvolite.

moramo da znamo, da li smo mi još uvek na putu ka Evropskoj uniji ili nismo? S obzirom da smo imali juče to što smo imali u Briselu, i da je naš premijer došao kako je došao, odnosno napustio sastanak, tako da sve ovo danas što pričamo može biti uzaludno. Da li je tako? Jeste.Kada su u pitanju ova dva zakona,

u poljoprivredi u ruralnom razvoju, malo se stvara jedna pometnja u javnosti, zato što kada se o ovome govori, sad svi poljoprivrednici iz Centralne Srbije, odakle ja, kao narodni poslanik dolazim, uglavnom je tamo neko ruralno područje, očekuju šta će se to dogoditi i šta ćemo mi to dobiti od Evropske unije.Ono što moramo da kažemo, mi srpski radikali, a to je ono što nas izdvaja od svih drugih poslaničkih grupa, jeste istina koju smo uvek govorili. Mali poljoprivedni proizvođač u ruralnom području, apsolutno, u ovom trenutku neće imati ništa, ni od jednog ni od drugog zakona.Što se tiče IPAD fondova, i to IPAD fonda za koji kažete da imate 175 miliona, mi ćemo vam reći da ste vi tih 175 miliona, toliko ste se zakačili za tih 175 miliona, jel tako? A niste rekli da ste u budžetu prošle godine dali 400 miliona, i to Vlada sama, bez odluke Skupštine, po svom nekom diskrecionom pravu koje je sama sebi dala, dala je 400 miliona evra za propala preduzeća, odnosno za njihove gubitke.To je ono što

i ovog Zakona o budžetu koji smo ovde doneli, možemo da pogledamo da u stvari mi iz budžeta mnogo više možemo imati novca nego što jurimo ovih 175 miliona, a pitanje je ko će dobiti.Kada su u pitanju ovi IPARD fondovi, vi i sami vidite koji su uslovi za dobijanje ovih sredstava. Naravno, morate da kažete da niste rekli, a od vas se očekuje da se kaže, da ovde nema malog poljoprivrednog proizvođača, a cilj poljoprivrede, kao zamajca privrede ove države, jeste da se podignu mala poljoprivredna domaćinstva.Zašto sada ne kažete malim poljoprivrednim proizvođačima i ovim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, da oni ne mogu da apliciraju za ovakva sredstva. Zašto? Zato što je ovde negde oko 50 hiljada evra do dva miliona evra. Sad mi recite, koje poljoprivredno gazdinstvo to može sebi da priušti i ko može da aplicira za ova sredstva? Znači, ne može niko. Ustav, tamo ste tačno predvideli koliko litara mleka treba da ima u prošloj godini da je neko proizveo ili koliko jedinica broj, da li je u pitanju stoka krupna, itd, da li je u pitanju živina, itd. Znači, moramo da znamo da što se tiče poljoprivrede ovde nigde nema malog poljoprivrednog proizvođača, niti ima običnog poljoprivrednog gazdinstva.E,

i da živimo od sopstvenog rada. Svako ko je nešto proizvodio, radio, živeo od svoga rada, on zna da od EU i od svega ovoga o čemu vi govorite, nema ništa. Znači, imamo tu prepucavanje između pozicije i opozicije i vidite u svakom trenutku da sama ta neka diskusija ne vodi ničemu.Znači, dok mi jurimo tih 170 miliona, mi dajemo 400 miliona evra tamo gde ne treba i dajemo propalim državnim preduzećima koja nećete da reformišete, a vaše je da dogovorite građanima zašto nećete da ih reformišete.

Trgovinski rat koji se dogodio između Brisela i Moskve, koji niste dozvolili da naši poljoprivredni proizvođači iskoriste, a šta sad u stvari radite?Ministre, ja vas molim, stvarno ne znam kome pričam.

ovo je lep primer kako se poštuje demokratije i kako se poštuje mišljenje narodnog poslanika koji se ne zove džaba narodni. Ja želim samo da mu prenesem šta to ljudi iz ruralnog područja, koji su problemi ljudi u ruralnom području.Vi dobro znate da su ruralnom području vrlo mala poljoprivredna gazdinstva, da su parcele vrlo male, po 20 ari, 10 ari, 15 ari, itd, da je to vrlo teško ukrupniti, da se parcele ne vode na poljoprivredna gazdinstva, odnosno da su pojedinci držaoci, znači imaju pravo svojine na osnovu državine. Ali, da ne mogu da dođu do prava svojine.Da li shvatate, ukoliko ne utuže nekog, koga će oni da utuže? A da bi imali pravo, da bi mogli za neka sredstva da apliciraju i da dobiju neku subvenciju, ta zemlja mora da se vodi na njih, jel tako? Znači, po tom osnovu ljudi iz ruralnog područja apsolutno nemaju nikakve mogućnosti da dođu do bilo kakvih subvencija. Ako imamo 500 i 600 hiljada registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, da li shvatate kolika je to proizvodnja? Da li shvatate šta je moguće napraviti i proizvesti u ovoj zemlji?Da li znate da cela Srbija može biti jedna bašta, bašta, jedinstvena bašta u Evropi od koje, ne samo da mi možemo da se hranimo, nego možemo da izvozimo gde nam je volja. To što vi jurite ka EU, e sad mi e sad mi recite kako ćete vi sutra da izjednačite našeg poljoprivrednog proizvođača sa poljoprivrednim proizvođačem u EU, kad on ima subvencije od svoje države koja je privredno jaka, a mi nismo privredno jaki i mi ne možemo imati te subvencije, ne možemo subvencionisati naše male poljoprivredne proizvođače. Kad bi ušli, a da uđemo nećemo nikada, ovo je samo besmisleni put i kad bi ušli mi ne bi bili konkurentni sa njima.Od 2017. godine počinje prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima. Zato ste i dali nalog da se popiše sva državna imovina, odnosno zemljište u svojini države, je li tako? Šta će da se dogodi sa tom zemljom? Ako date na prodaju strancima, stranci će to dobiti po vrlo niskim cenama,

Ja se izvinjavam. Ja sam ceo dan u sali, slažem se apsolutno, i pažljivo slušam sva izlaganja i meni je zadovoljstvo što mogu da sa narodnim poslanicima razgovaram o ovoj temi, jer to je moj posao. Moj posao je da o ovim zakonima koji se danas nalaze, da prodiskutujemo i da prihvatimo i one stvari koje su dobre i koje se mogu integrisati u predloge zakona.Malopre zakona.Malopre je bila jedna izuzetno važna tema i važno je reći zbog javnosti taj 1. septembar 2017. godine kao famozni datum kada će se moći prodavati, eventualno, zemlja strancima. Mi smo u pripremama da u skladu sa međunarodnim iskustvima uradimo sve ono što je do nas, da omogućimo da se zaštite interesi srpskih poljoprivrednika i mi ćemo sa tim zakonskim predlogom izaći. Mislim da će biti na zadovoljstvo narodnih poslanika.Neki dobacuju ovde da je reč o Mađarima, ima i drugih zemalja koje su na kvalitetan način preko nekih instrumenata koji postoje u njihovim propisima iskoristili mogućnost i ogradili se u ovoj situaciji.Ono što je bilo isto tako rečeno vezano za vrednost investicije u IPARD- u. Minimalna vrednost investicije je pet hiljada evra, koja može da se implementira kroz IPARD i mislim da ćemo mi stvoriti širok spektar mogućnosti velikom broju poljoprivrednih proizvođača. Ja ću samo još jednom reći da pored ovih sredstava koje planiramo, postoje nacionalne mere koje koristimo za podsticanje poljoprivredne proizvodnje.Jedna stvar, isto koja je bila rečena, ne znam da li ste je vi spomenuli ili neko pre, nemojte se ljutiti sad što ću spomenuti, u IPARD-u podnosilac zahteva ne mora da bude vlasnik zemljišta nego može biti i dugogodišnji zakupac zemljišta. Tako da, svi ti alati stoje na raspolaganju. Naravno, mora biti usklađeno sa svim propisima koji se tiču overavanja tih ugovora.Zbog javnosti mislim da je jako važno ovo da se kaže. Mi ćemo čitavu ovu priču oko IPARD-a promovisati u narednim mesecima

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podržavajući sve ono što je naša ovlašćena predstavnica Snežana Bogosavljević Bošković govorila i ono što je govorio narodni poslanik Ivan Karić iz Zelenih Srbije, ja ću se u svom izlaganju pre svega osvrnuti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Poštovani narodni poslanici, budžet Ministarstva poljoprivrede za 2017. godinu je povećan za 8,11% i predstavlja izraz želje da se nastavi sa započetim reformama u poljoprivredi. Fokus agrarnog budžeta za 2017. godinu je na sektoru investicija, ulaganja, davanja subvencija za nabavku opreme, mehanizacije i objekata za izgradnju i rekonstrukciju prerađivačkih kapaciteta.Poljoprivreda je od izuzetnog značaja za ekonomiju Srbije. Povećanje konkurentnosti tog sektora jeste jedan od prioritetnih ciljeva države. Agro biznis u celini učestvuje u stvaranju bruto domaćeg proizvoda sa preko 20%. Dodatna poljoprivreda sa prehrambenom industrijom predstavlja jedinu granu srpske privrede koja ostvaruje pozitivan bilans u spoljnotrgovinskoj razmeni

Da bi se iskoristio ogroman potencijal srpske poljoprivrede, neophodno je bilo povećati agrarni budžet, što je i učinjeno. Za subvencije u poljoprivredi opredeljeno je 3,2 milijarde, a najveća povećanje, kako je i ministar naveo danas, za narednu godinu je u delu podrške investicijama i to u iznosu od 2,2 milijarde, što je četiri puta više nego što je bilo u prethodnoj godini.Podsetila bih da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine na čelu sa ministarkom, sada već bivšom, Snežanom Bogosavljević Bošković, u toku nepune dve godine, za 22 meseca predložilo 22 zakona, a sve u cilju da se stvori pravni okvir, podstakne razvoj poljoprivrede u Srbiji i uspeli smo da zabeležimo rast izvoza poljoprivrednih proizvoda za 50%.Što 50%.Što se tiče stočarskih proizvoda, u poslednjih 15 godina suočeni smo sa čestim poremećajima na tržištu. Stočni fond u Srbiji poslednjih decenija smanjivan je za dva do tri posto godišnje. Na sreću, u prošloj godini taj trend opadanja je prestao. Krenuli smo ka stabilizaciji i rastu stočnog fonda, što je rezultat i dobrih podsticajnih mera za stočare, koje su ova Vlada i Ministarstvo poljoprivrede preduzimali u prethodnim godinama.Treba istaći da ukoliko želimo stabilizaciju na domaćem tržištu i povećan izvoz, onda, pored povećanog stočnog fonda, moramo obezbediti i kvalitet. Naši proizvođači moraju da znaju da u Evropsku uniju može da se proizvede samo mleko ekstra kvaliteta, a kod nas imamo samo 35%. U 2015. godini proizvodnja mesa beleži povećanje u skoro svim sektorima, proizvodnja svinjskog mesa za 8% u odnosu na 2014. godinu, a proizvodnja ovčijeg mesa viša je za 11% nego u 2014. godini. Takođe, proizvodnja mleka u poslednje dve godine beleži blag porast.Zahvaljujući odlučnim merama Vlade i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u prethodnih nekoliko godina obezbeđena je isplata premija, podsticaja za kvalitetna mlečna grla, uvedeni su prelevmani za uvoz mleka i kiselo mlečnih proizvoda kojima se štite domaći proizvođači od nelojalne konkurencije, obezbeđen je interventan otkup viškova mleka iz mlekara kako bi se oslobodio prostor za nesmetan plasman mleka malih proizvođača, povećan je izvoz mleka i mlečnih proizvoda na tržište Ruske Federacije. Konkretno, izvoz sira je u odnosu na 2014. godinu povećan za 25% u 2015. godini.Usvajanjem Predloga zakona stvoriće se uslovi za usmeravanje podsticaja u oblasti direktnih plaćanja za stočarsku proizvodnju na širi krug korisnika, s obzirom da se predlažu i nove kategorije i to podsticaji za krave i za uzgoj teladi za tov.Izmenama i dopunama zakona preciziraju se dužnosti korisnika podsticaja, a precizirane su i odredbe koje se odnose na vraćanje novčanih sredstava, plaćanje zateznih kamata i umanjenje narednih isplata prema korisniku podsticaja. Podsticaj u stočarstvu se proširuju na kvalitetne tovne bikove, krave za uzgoj teladi za tov, kvalitetne priplodne ovnove, jarčeve i kvalitetne priplodne nerastove.Predlogom nerastove.Predlogom zakona precizira se da lice koje je ostvarilo podsticaje za krave zadojilje ne može da ostvaruje pravo na podsticaje za premiju za mleko. Zakon predviđa da podsticaji za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti obuhvataju i podsticaje za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede upravo za mala i srednja poljoprivredna gazdinstva i povećanje njihove konkurentnosti moglo bi da bude od izuzetne koristi osnivanje ili pristupanje nekom udruženju. Nadam se da će proizvođači to uvideti i iskoristiti.Ja bih navela jedan dobar primer. U naseljenom mestu Bačkom Dobrom Polju prošle godine je zasađeno između 50 i 60 hektara malina, a ove godine je već to 80 hektara. Oni su se organizovali i napravili su udruženje. Uspeli su da organizuju dnevni otkup i isplatu na dnevnom nivou, dobili su cenu koja je deset dinara bila veća od one koja se nalazila u okruženju. Kada uzmemo po onim podacima koje sam ja od njih mogla da dobijem, da po jednom hektaru treba deset zaposlenih u sezoni branja, možete misliti koliko je to značajno za sredinu iz koje ja dolazim. Sledeće godine već u drugoj godini biće i više od 10 ljudi po hektaru koji će biti neophodni da rade, a oni planiraju i da se iz udruženja formiraju i zadruge i tako ostvare još veće dobiti kada su u pitanju proizvođači malina.U cilju predloženih izmena i dopuna jeste i da se proširi krug korisnika sredstava iz republičkog budžeta, kao što sam rekla, a pored pomenutih, podršku treba da dobiju i mladi poljoprivrednici, naročito u istočnoj i južnoj Srbiji, kako je naveo ministar poljoprivrede. U Srbiji danas ima blizu 4.600 sela, a svako četvrto ili 1.200 je na putu nestajanja. Sela izumiru i treba iskoristiti sve potencijale da se ovi negativni trendovi u srpskom selu zaustave. Mogu da vam prenesem da je kod nas u Vojvodini slučaj upravo to da porodična poljoprivredna gazdinstva su porodice sa najviše dece i da u proseku imaju troje do četvoro dece, tako da će ove zakonske odredbe, koje podstiču mlade poljoprivrednike, doprineti i

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, Zeleni Srbije, kao članovi poslaničkog kluba SPS, podržaće predložene zakone koji su danas bili na dnevnom redu.Ono

da treba formirati novo ministarstvo zaštite životne sredine, odnosno prirodnih bogatstava i zaštite životne sredine, gde će voda kao resurs biti u tom ministarstvu.Iako u obrazloženju za donošenje zakona stoji da je primarni cilj za donošenje ovog zakona usklađivanje sa propisima EU, mislim da je mislim da je isto tako važno bilo da se razjasne nedorečenosti i nepreciznosti nekih članova starog zakona. težnja ovog zakona je da se izbegne preklapanje nadležnosti između javnih preduzeća koja upravljaju vodama i da se obezbedi integralno upravljanje ovim resursom.Ovaj zakon ne direktno, ali indirektno utiče da se razvija privredna delatnost u vodnom području. Proučavajući analizu efekata zakona i proceduru koja je bila zastupljena u javnoj raspravi, sugestije i predloge drugih ministarstava, javnih preduzeća, direkcija, nevladinih organizacija, da se zaključiti da je zakonopisac ovog teksta vodio računa o svim aspektima da se ne naruše interesi struke i države, a da se istovremeno omogući i privredni razvoj na vodnim područjima.U toku same rasprave, kao što je zakonopisac opisao u tekstu, bilo je i različitih predloga. Bilo je predloga kao da, na primer, za projekat izgradnje objekata u vodnom području ne treba saglasnost Javnog vodoprivrednog preduzeća koje upravlja vodnim područjem, već je potrebna samo građevinska dozvola. Međutim, zakonopisac nije prihvatio takav predlog i ostao je pri svom stavu da je to

i kažu da je u tome što se njima Zakon o vodama usaglašava sa zakonima i propisima koji su doneti posle njega, te se time stvaraju uslovi da se bolje gazduje vodama sa ciljem što bolje zaštite voda, korišćenja voda i zaštita voda. Ovim izmenama i dopunama stvaraju se uslovi za ubrzanje procesa izdavanja građevinskih dozvola u sektoru voda. Takođe, donošenjem ovog zakona uređuju se raspolaganja i upravljanje vodnim zemljištem, što je veoma bitno, imajući u vidu da se na vodnom zemljištu obavljaju značajne privredne delatnosti.Socijalistička partija Srbije i Zeleni Srbije misle da se ovim zakonom predlaže dobro rešenje na taj način što se ukida vodno područje Beograd, što je pozitivno, zbog toga što na postojećem administrativnom području grada Beograda nije bilo moguće integralno upravljanje sa vodnim područjima Sava, Dunav i Morava i da se nije moglo upravljati u skladu sa vodoprivrednim propisima, direktivama EU i domaćom praksom.U praksi se videlo da odsustvo integralnog funkcionisanja stvara probleme. Ovo može biti osetljivo pitanje u pogledu upravljanja vodama između grada i Republike, ali to je sad takvo rešenje i mislimo da je to dobro rešenje koje će dalje funkcionisati i profunkcionisati i da će sve strane u ovom delu biti zadovoljne, jer ovim zakonom se stvaraju samo dva vodoprivredna preduzeća, Javno preduzeće „Vojvodinavode“ i Javno i Javno preduzeće „Srbijavode“. Ovakvo rešenje postoji i u šumarstvu, gde su za gazdovanje šumama na teritoriji cele Republike kvalifikovana samo dva javna preduzeća – Javno preduzeće „Srbijašume“ i Javno preduzeće „Vojvodinašume“.Zeleni Srbije vrlo pozitivno ocenjuju ove izmene u zakonu i da će nadležno ministarstvo obezbediti izradu dva vrlo značajna dokumenta, a to je karta erozije Srbije i određivanje erozionih područja. Prva karta erozije Srbije i jedina koja je dosad urađena je rađena u periodu od 1968. do 1974. godine, štampana je 1975. godine. Kartu je izradio Institut za šumarstvo, a karta erozije je vrlo značajan pokazatelj stanja i gubitka zemlje.Erozija zemlje.Erozija zemljišta utiče na životnu sredinu i smatra se za jednog od najvećih zagađivača voda. Posledica erozije zemljišta su bujični tokovi i bujične poplave. Zbog svega toga je bitno da svaka zemlja ima kartu erozije i dobro je rešenje u ovom zakonu da tek posle novih 40 godina pravimo novu kartu erozije, da se to sada radi u hodu. Zakonsko rešenje je da se na svakih šest godina preispita urađena karta erozije i na svakih deset godina da se inovira. Malopre je bio od jedne poslanice predlog da se u budžetu izdvoje sredstva od deset miliona dinara za izradu karte erozije, to je dobra želja kao amandman, s tim da su ta sredstva veoma mala, a karta erozije je ozbiljan posao i ona ne bi mogla da se uradi, skoro ni deseti deo karte erozije.Karta erozije je pomogla, pored ostalih podloga, za izradu značajnih razvojnih planova, prostornih planova, urbanističkih planova različitog nivoa i investicionih projekata. Zbog toga je vrlo važno da svaka opština usvoji plan izdvajanja erozivnih područja na kojima će vlasnici zemljišta koristiti svoje parcele u skladu sa propisanim načinom za sprečavanje pojave erozije.Izrada ovih planova, uz izradu operativnih planova za odbranu od bujičnih poplava opština, predstavlja važan preduslov za prevenciju bujičnih poplava. Još jednom da ponovim samo da Zeleni Srbije i poslanička grupa SPS će u danu za glasanje glasati za ova tri zakona. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministar Branislav Nedimović. koleginici koja je govorila vezano za kartu erozije, Nadi Lazić. Mi smo u budžetu za 2017. godinu predvideli sredstva za izradu ove karte. To je jako važan alat kako bi se kasnije kroz planske akte mogla implementirati pravila igre, kako ne bi došlo do građa na prostorima gde postoji zemljište koje je sklono eroziji. Dakle, u 2017. godini obezbeđena su sredstva za ovu vrstu poslova. Mislim da je to jako važno reći. Time ćemo, ja se nadam, staviti vododelnicu od vremena kada je građeno na prostorima koja su bila podložna erozijama u odnosu na ono što će biti. Hvala.

sticanjem statusa kandidata u martu 2012. godine Srbija je dobila mogućnost sredstva IPA fondova namenjena poljoprivredi i ruralnom razvoju. Izmene i dopune ovog zakona odnose se na odredbe kojima se uređuje postupak rada Uprave za agrarna plaćanja. Strategija razvoja poljoprivreda doneta je 2014. godine, o kojoj je pričala i bivša ministarka poljoprivrede, prati razvoj zemalja u okruženju i vraća se malom poljoprivrednom gazdinstvu i podstiče ga da proizvodi.Šta je ono što najviše muči naše poljoprivrednike? Prvo, nedostatak novca, kao drugo, saznanje šta će biti isplativo za proizvodnju u kojoj godini, kolika će biti cena toga što će da proizvodi, tog proizvoda, i kome će taj proizvod da proda. Podatke koje sam pronašla za 2010. godinu primer je šećerne repe, gde je bilo posejano 70.968 hektara sa prinosom oko tri miliona i primera proizvodnje šećerne repe u 2015. godini, gde je zasejano 42.123 hektara i prinos oko 2.200 tona, govori nam da proizvođači nemaju siguran plasman robe, nemaju sigurnu cenu, da se šećerane uvoze ili sirovinu ili šećer, pa proizvođači nemaju dovoljno tržište za sebe. Ovo je samo jedan izdvojeni primer apropo ovoga o čemu danas govorimo. Dakle, dobra strana ovog zakona je stvaranje uslova za predvidivost agrarne politike, odnosno da poljoprivredni proizvođač na vreme bude obavešten o planiranim merama.Sledeća stvar je podsticaj zadrugarstva. Iako je Zakon o zadrugama usvojen pre više od godinu dana, još uvek nije zaživeo u praksi, naročito u sektoru poljoprivrede. U zadrugarstvu je velika šansa da svaki mali proizvođač, ma koliko proizveo, može da plasira robu. Cilj ovih mera je da od malog seoskog gazdinstva pravimo veće proizvođače. Mislim da je to ideja, a pričali smo juče i na Odboru za poljoprivredu, ministre. Mala gazdinstva ne predstavljaju teret, niti predstavljaju socijalne slučajeve i praktično se sami izdržavaju.

veoma su u tome učestvovale i neke lokalne samouprave su prepoznale ovaj problem. Pomenula bih primer opštine Svilajnac, koja godinama unazad ulaže i pomaže svojim poljoprivrednim proizvođačima pre svega davanjem beskamatnih kredita.Samo u 2016. godini aplicirano je 100 kredita u vrednosti od 300 hiljada dinara. Zatim, Fond za razvoj poljoprivrede koji ulaže u edikuaciju i opremu da bi se udvostručila proizvodnja i u povrtarstvu i u stočarstu, a sada otvaramo i radimo na jednoj novoj odnosno na organskoj proizvodnji koja je idealna za ova mala i srednja gazdinstva.Kada već govorim o pomoravskom kraju i kada govorim o opštini Svilajnac, kruna tog rada jeste Poljoprivredno veterinarska škola sa domom učenika i jeste jedna od najboljih poljoprivrednih škola u Srbiji. Znači, na nju gledamo, kao i na druge poljoprivredne škole u Srbiji, kao na rasadnik mladih kadrova, mladih poljoprivrednika, koje trebamo da podržimo. Te poljoprivredne škole imale su do skoro svoje sopstvene prihode. Od prošle godine, novim Zakonom o…Izvinjavam se ministre, ali ja se vama obraćam i htela bih obrazloženje posle ovoga, pa ako nije problem, evo pri kraju mi je vreme. Stojadinović. **Danijela Stojadinović** Znači, sa dve rečenice, ali smo ministar da čuje, jer htela bih neko obrazloženje.Govorila samo o Poljoprivredno veterinarskoj školi u Svilajncu, kao jednoj od najboljih škola. Problem se odnosi na druge poljoprivredne škole, jer ih tretiramo, kao rasadnik mladih kadrova i mladih poljoprivrednika. Od prošle godine sopstvene prihode, koje su te škole imale, a škole imaju sopstvene prihode zato što imaju svoje sopstvene ekonomije. Znači, ti prihodi se vraćaju u budžet. To je bilo isto, kao kad zaradite platu, onda je date roditeljima, a oni vam daju džeparac. U tom problemu su sada sve poljoprivredne škole u Srbiji, znači zakon je od prošle godine…(Isključen ima ministar Branislav Nedimović. Pre jedno tri nedelje, ili četiri, zajedno smo ministar Šarčević i ja održali sastanak sa direktorima srednjih poljoprivrednih škola, iz jednog prostog razloga želimo da im ukažemo na važnosti i želimo da ih uključimo u čitav sistem. Oni su do sada, uglavnom sa njima su komunicirali samo ljudi iz obrazovanja, a iz poljoprivrede malo ko. Mislim da je jako važno da i njih uključimo u čitav ovaj naš sistem koji planiramo da implementiramo.Sa druge strane, pitanje dualnog obrazovanja, o kojem je ministar Šarčević nekoliko puta govorio, je jako važno i želimo da to implementiramo u škole koje se bave poljoprivredom, naročito ova škola koju ste vi istakli jedna od perjanica čitavog tog postupka. Priča oko sopstvenih prihoda, sa ministrom Šarčevićem, ću porazgovarati. Nadam se da ćemo naći neko rešenje.Jako je važno voditi računa da ono što su prihodi budžeta, moraju tako da budu, ali gledaćemo kako god znamo i umemo stimulišemo te škole koje dobro rade i koje imaju višak sredstava, odnosno proizvode vrednost, mnogo veću nego što rade na drugim mestima. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Ivan Kostić. Izvolite. **Ivan Kostić** Poštovani ministre, sa saradnicima, predsedavajući, narodni poslanici, politika Srpskog pokreta Dveri, nije politika ekonomske izolacije, to je važno pred građanima reći, ali ono što smo mi doživeli u proteklih 16 godina, po pitanju vođenja poljoprivredne politike, nam daje apsolutno pravo da sumnjamo da politika koja se do sada vodila, može dati neke pomake u poljoprivredi u budućnosti.Ono što se u ovom zakonu a što po meni nije suština za preporod srpske poljoprivrede, jesu stvari koje se nameću samo kao uslovi EU. Znači, Znači, problemi zadrugarstva, problemi nerešenog poljoprivrednog zemljišta, problemi da se svake godine ljudi ubijaju na njivama ko će da uđe u posed, su suštinski problemi koje mi treba da rešavamo. Probleme evropskih fondova, koji se sada nameću, koje mi nismo od 2012. uspeli da iskoristimo, mi smo i pre SSP-a imali fondove od nekih zemalja Japana i Norveške za srpsku poljoprivredu, koji su imali koristi za naše poljoprivrednike.Tako da poljoprivrednici u svakom slučaju teško da će uspeti šta da dobiju od ovih sredstava, pogotovo mali i srednji poljoprivrednici koje je, kao što smo čuli neće ni moći da konkurišu na ove fondove, zato što nemaju sredstva na računu. Nisu u mogućnosti da konkurišu za velika sredstva i pitanje ko će dobiti prihode od ovih fondova. To je najverovatnije da će uspeti samo da dobiju veliki poljoprivredni proizvođači, a ne srpski, mali, srednji poljoprivrednici.Rešenje problema koje može da bude trenutno za srpsku poljoprivredu, a to je formiranje jedne razvojne investicione poljoprivredne banke. Mi smo danas imali prilike ovde da čujemo jednog narodnog poslanika koji ima izuzetno bogato iskustvo po pitanju upravljanja jednim kombinatom na severu Bačke, a znamo kako je taj kombinat i njegovi radnici, kako su prošli, da nama danas nije potreban poljoprivredno domaća banka. Ne samo da Rusi imaju poljoprivrednu domaću banku na koju bismo mi mogli da se ugledamo zato što je stanje naše poljoprivrede možda slično kao stanje ruske poljoprivrede 2000. godine, ali ja bih podsetio građane da mnoge ozbiljne azijske zemlje imaju razvojne investicione banke koje svojim određenim segmentima privrede daju kredite bez kamate.Znači, poenta je i to srpski pokret Dveri i predlaže da se ova sredstva koja su planirana u budžetu od milijardu dinara za IPARD fondove ulože u osnivanje jedne srpske razvojne investicione poljoprivredne banke koja bi dala pomoć i koja bi digla kompletnu našu poljoprivrednu industriju, poljoprivredne male proizvođače na nivo da možemo da budemo konkurentni. Ovako, bojim se da će ovaj novac otići u ruke velikih poljoprivrednih kombinata tj. tajkuna. Hvala

izmene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju gde implementiramo ove IPARD procedure, ne radimo zbog EU, mi ovo radimo zbog sebe. Jako je važno da naučimo da funkcionišemo po ovom modelu koji se pokazao u gomili zemalja kao dobar, kao plodotvoran i ako je išta u EU možete da označite kao dobro, to je zajednička poljoprivredna politika. Jedan o alata jesu upravo ovakvi načini za dobijanje bespovratnih sredstava.Nismo mi u Ministarstvu poljoprivrede ograničeni samo na ovu vrstu sredstava, mi uporedo sa svakodnevno vodimo komunikaciju i sa drugim izvorima, mogućim izvorima finansiranja. Navešću jedan primer koji se isključivo odnosio na male i srednje poljoprivredne proizvođače. To je bio projekta koji smo radili sa Vladom Kraljevine Danske. Projekat se zvao frits and berries i bio usmeren na razvoje voćarstva i bobičastog i jagodičastog voća na prostoru južne Srbije, odnosno na pet okruga koji se nalaze na tom prostoru. On je dao fantastične rezultate i išao je po sličnoj proceduri kao što je bio IPARD. Navešću samo jednu stvar, čisto slikovito. Kada sam bio u Žitorađi i otišao da vidim kako su realizovali te projekte, 120 poljoprivrednika, malih poljoprivrednika, sa njima sam razgovarao, nisu to neki ljudi koji imaju 500 hiljada hektara zemlje nego oni koji se bave voćarstvom, koji se bave povrtarstvom, 120 njih je iskoristilo sredstva koja idu po sitom principu kao IPARD samo je bio drugi izvor finansiranja, gde je isto Republika Srbija imala svoje učešće, su nabavili traktore za svoju voćarsku proizvodnju. Upravo po tim principima mi smo ugradili vezano za izmene Zakona o podsticajima, po istom alatu koji se pokazao kao dobar. Na primer na prostoru Osečine i Koceljeve, nismo imali taj alat na raspolaganju. Tamo je za sedam, za pet godina, sedam novih traktora registrovano a u Žitorađu 120, ukupno skoro 250 na čitavom prostoru tih pet okruga.Šta želim da kažem? Sve alate i sve izvore koji nam stoje na raspolaganju, mi ćemo koristi. Danas u toku rasprave pojedini poslanici su govorili i o nekim i o Turskoj razvojnoj agenciji, koja je implementirala neke projekte, sve živo što stoji na raspolaganju, srpskim poljoprivrednim proizvođačima mi ćemo apsorbovati ako je to u njihovu korist. **Đorđe

usvajanjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, između ostalog, stvoriće se uslovi za usmeravanje podsticaja u oblasti direktnih plaćanja za stočarsku proizvodnju na širi krug korisnika. S obzirom da predloženi akt uključuje nove kategorije korisnika, kroz izmenu postojećih i uspostavljanje novih šema podrške u okviru direktnih plaćanja.Članom 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju menja se član 10. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na način da se preciziraju dužnosti korisnika podsticaja i preciziraju odredbe koje se odnose na vraćanje novčanih sredstava. Plaćanje zatezne kamate i umanjenje narednih isplata prema korisniku podsticaja ukoliko u roku od 30 dana od pravosnažnosti rešenja kojim se utvrđuje obaveza korisnika podsticaja ne izvrši povraćaj novčanih sredstava.Članom 7. Predloga zakona vrši se izmena člana 33. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju koji se odnosi na umanjenje isplate direktnih plaćanja tako što se propisuje da se umanjenje u propisanim granicama vrši samo za iznose koji prelaze propisane limite i to na osnovu rešenja direktora uprave. Takođe se propisuje da ako je korisniku podsticaja po osnovu direktnih plaćanja za jednu kalendarsku godinu isplaćeno više od iznosa dobijenog obračunom, višak sredstava se umanjuje od isplate direktnih plaćanja za narednu kalendarsku godinu, a ako to nije moguće ili nije dovoljno, korisnik podsticaja je dužan da vrati višak novčanih sredstava u roku od 60 dana od dana prijema propisuje se da podsticaj za podršku programima koji se odnose na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa obuhvataju i podsticaje za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta, organsku proizvodnju, održivo korišćenje šumskih resursa, očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa, kao i očuvanje poljoprivrednih i ostalih područja visoke prirodne vrednosti.Takođe se propisuje da pravo na ovu vrstu podsticaja ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su upisani u registar. Ovim predlogom država će omogućiti i unapređenje kvaliteta života ruralnih područja tako što će raznim podsticajima pružiti podršku za investiranje u unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture, unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, podršku mladima u ruralnim područjima i sprovođenja aktivnosti za podizanje konkurentnosti.S obzirom da planiranje poljoprivredne proizvodnje za naredni proizvodni ciklus od strane poljoprivrednih proizvođača počinje već krajem januara, od izuzetne je važnosti da zakon i prateća podzakonska regulativa blagovremeno i u potpunosti stupe na snagu do početka 2017. godine i omoguće definisanje mere agrarne politike koja će se sprovoditi u narednom periodu. Na taj način stvoriće se uslovi za predvidivost politike, odnosno poljoprivredni proizvođači kao neposredni korisnici budžetskih sredstava po osnovu mera agrarne politike blagovremeno će biti upoznati sa planiranim merama agrarne politike kako bi mogli da planiraju proizvodnju za naredni proizvodni ciklus i u skladu sa time donose proizvodne odluke.Izmene ovog zakona koje će uticati na proizvođače koji se bave ratarstvom, proizvođače koji se bave povrtarstvom, zatim voćarstvom, stočarstvom, živinarstvom, ribarstvom, proizvođače koji se bave proizvodnjom biljaka i organizovanom proizvodnjom životinja uticaće pozitivno i na kraj iz kojeg ja dolazim. Obzirom da se u okolini Novog Pazara nalazi Pešterska visoravan, planine Golija i Rogozna, gde se meštani seoskih područja uglavnom bave poljoprivredom, a koje su nadaleko poznate po uzgoju stoke i proizvodnji mlečnih proizvoda, i smatram da će moji sugrađani imati velike koristi usvajanjem ovih izmena zakona.Od izuzetne je važnosti da se ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju usvoji što pre i zato će poslanička grupa SNS u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona. Hvala. Zahvaljujem.Narodni poslanik Nenad Božić nije tu.Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.

moja malenkost će nekoliko rečenica da kaže o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.Pre toga, dozvolite, gospodine ministre sa saradnicima, da izrazim svoju zahvalnost što vas sve češće vidimo u ovom visokom domu, vas i vaše saradnike, naravno, to govori o vama i vašem predanom radu, kao i o vašem ministarstvu i Vladi u celini.I ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ima svoja uporišta u ekspozeu predsednika Vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića, kojeg je on prezentovao nama narodnim poslanicima, a i građanima Republike Srbije, prilikom izbora Vlade Republike Srbije 9. avgusta gospodnje 2016. godine.Dame i gospodo narodni poslanici, dajem na znanje vama, posebno građanima Srbije, a posebno dvojici novinara, novinaru Kesiću i novinaru Ivanoviću, da je ekspoze predsednika Vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića najtransparentniji, najprecizniji, najtemeljitiji, najveći, 260 strana, a samim tim, i najbolji a samim tim, i najbolji od svih 73 prethodna ekspozea predsednika vlada Republike Srbije počevši od prvog ekspozea predsednika Vlade prote Matije Nenadovića 1805. godine do danas.Gospodo, vi koji dobacujete iz opozicije, lagao sam, proverite, imate u arhivi. Ekspoze predsednika Vlade gospodina Aleksandra Vučića iz 2014. godine je citiram u jednom međunarodnom časopisu koji se nalazi na „Scimago listi“ 2016. godine.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, to je prvi put u modernoj istoriji Srbije da je jedan ekspoze jednog predsednika Vlade Republike Srbije citiram

vaspitanje, koleginice, kući ponesite večeras sa sobom.Na stranici 40. ekspozea predsednika Vlade gospodina Aleksandra Vučića piše, citiram Vlada će nastaviti pregovore sa EU integracijama uvažavanjem osnovnih principa evropske poljoprivredne politike, a posebno vodeći računa o interesima naših poljoprivrednika, završen citat.Drago citat.Drago mi je, gospodine ministre, što su jedan deo narodnih poslanika danas citirali ekspoze predsednika Vlade, jer u svim savremenim modernim državama ekspoze svakog predsednika vlade je u stvari program i to svaki poslanik evropskom parlamentu svakog dana nosi u torbi. Koliko naši nose, neka sami ocene da li ga nose ili su ga možda ostavili negde sa strane.Evo, gospodo narodni poslanici, tako to radi naš predsednik Vlade Aleksandar Vučić po sistemu retko viđenom u našoj političkoj kulturi, a taj sistem glasi, ja ću ga obrazložiti, voleo bih da me neko demantuje, pogotovo jedan narodni poslanik iz opozicije koji se smeška. Sistem glasi – zapisano, izrečeno, ostvareno. Predsednik Vlade Vučić je zapisao, kako vidite iz citata u ekspozeu na stranici 40, da će doći do promene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i izrekao to 9. avgusta 2016. godine u ovom visokom domu, pred nama i građanima Republike Srbije i ostvario, gospodo, evo ga pred vama danas. Nadam se da ćete i vi glasati za njega za dan, dva kada budemo glasali.Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, Republika Srbija je marta 2012. godine dobila status kandidata i time mogućnost da koristi finansijska sredstva, komponente IPARD fondova namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju. Po tome je osnovni i neizbežan uslov korišćenja decentralizovani sistem upravljanja. Uprava za agrarna plaćanja je deo tog decentralizovanog sistema, kako su i neki narodni poslanici danas napomenuli.Interne

i mi ćemo taj zadatak, nadamo se, vrlo brzo ispuniti. Zato je potrebno izmeniti postojeći pravni okvir, kako procedura radaUprave za agrarna plaćanja ne bi bila u suprotnosti sa odredbama nacionalnog prava.Izmene prava.Izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu i ruralnom razvoju odnose se i na odredbe kojima se uređuje postupak Uprave za agrarna plaćanja u pogledu dodeljenih sredstava IPARD poštovani gospodine ministre, posebno se vama obraćam, iako po proceduri ne bi, i na neki način da vas se izvinim za neistine koje ste danas, ovde moja malenkost nije napuštala Skupštinu, izrečene, iako ste vi vrlo dobro to demantovali. Međutim, neistina da nije poljoprivredna proizvodnja povećana, a ona je povećana sa 7%. Nije našao za shodno, a sedi desno od mene, narodni poslanik da se izvini. To je sastavni deo političke kulture svakog narodnog poslanika.Vlada, rečeno je, dovodi „Tenis“ iz Nemačke, ali nije u interesu građana Republike Srbije, što ste vi demantovali. Dabome da je u interesu Republike Srbije, a gospodin sedi desno od mene u opoziciji. Da Vlada nema viziju u poljoprivredi, totalna neistina ili, kako bi naš narod rekao laž. Upravo viziju gospodine ministre, u kojoj ste vi govorili, stoji u ekspozeu predsednika Vlade i vi ste to naglasili a narodni poslanik nije našao shodno da pogleda program svoje Vlade, jer često puta kaže – vaša vlada, čijom sam izjavom šokiran, valjda je i njegova, oni su naša opozicija, valjda nisu nečija druga. Da je Aleksandar Vučić grobar poljoprivredne politike, upravo je obrnuto. Dakle, jedina je ova Vlada pokušala na neki način da izvlači zemlju iz krize, odnosno i na području poljoprivrede.Jedan ministar bivšeg režima kritikovao je i vas, gospodine ministre, i bivšu ministarku, a bio je ministar poljoprivrede i poznat je po tome samo što je za godinu dana, verovali ili ne, dozvolio da se zakolje 250 hiljada krava od 500 hiljada. To je čak i državni revizor citirao, a za nesreću našu bio je i ministar pravde i uništio pravosudni sistem, iza njega samo je pustoš ostajala, nema ga da mu ovde u lice kažem, jer ga obično nema ovde, nego kad izreče svoje osnovne misli koje osnovne misli koje obično nisu tačne.Jedan predsednik jedne minorne stranke je izgovorio toliko neistina danas, a poznat je po tome samo što je kroz odžak ovog visokog doma silazio u potkrovlje Narodne skupštine i vršio pritisak na RIK i zavrtao jednoj gospođi ruku, a isto po drugoj stvari je poznat po tome što je bio junačina… Evo samo da kažem, posle je psovao, da tako kažem, neistine iznosio, poznat je, prilikom pogroma na KiM 2004. godine, po tome što se junačina sakrio između knjiga u jednoj biblioteci.Sada, verovali ili ne, vratiću se, gospodine potpredsedniče, samo da kažem da on često to radi, kako predsedniku Vlade, tako i Vladi i mene građani pitaju moram vam to reći - zašto on to radi. čuo sam, ne znam da li je, istina srpskog jezika i književnosti izmislio osmi padež koji se zove „lupetiv“.Vratimo se, poštovani narodni poslanici, ovom zakonu. Ukoliko ne bi prihvatili izmene i dopune ovog Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Srbija ne bi ispoštovala pravila, ali ne bi ni rokove koji su postavljali sporazumima koje je naša država potpisala sa Evropskom komisijom. Ta pravila i rokovi su u skladu sa odredbama Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije po pravilima za sprovođenje finansijske pomoći. Srbija će usvajanjem ovog zakona o poljoprivredi moći bez problema i blagovremeno obavljati poslove Uprave za agrarna plaćanja i razvoj.Što se tiče drugog zakona, dozvolite samo jednu rečenicu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju da kažem. NJegovom primenom se stvaraju uslovi za usmeravanje podsticaja u oblasti direktnog plaćanja za stočarsku proizvodnju i na jedan širi krug korisnika, naših građana. Zato se u ovom predloženom zakonu uključuju nove kategorije korisnika kroz izmenu postojećeg i uspostavljanje novih šema podrške u okviru direktnog plaćanja, odnosno podsticaja u stočarskoj proizvodnji, i to podsticaja za krave za uzgoj teladi.Na kraju, pozivam vas, gospodo narodni poslanici, da glasate za ovaj set zakona. Posebno pozivam vas, gospodo, ima vas malo doduše večeras, iz opozicionih klupa da date svoj doprinos, bar malo, pa makar i na ovakav način, modernizaciji Republike Srbije za koju se zalaže, i ne samo zalaže, nego i sprovodi naš predsednik Vlade, čitava Vlada, većina narodnih poslanika u ovom visokom domu, a i predsednik Republike, gospodin Tomislav Nikolić i većina građana, nadam se, Republike Srbije. U to ime, hvala vam, gospodo.

bez odgovarajuće pripreme, odnosno vremenskog perioda koji je neophodan za ovakva tri značajna zakona.Drugo, nismo čuli da je i jedna organizacija poljoprivrednika razmatrala ovu problematiku i da je dala svoje mišljenje o predloženim zakonima, a takođe nismo čuli, što je uobičajeno u EU, da je bilo koja referentna naučna, stručna organizacija ili institucija razmatrala ovu problematiku i dala svoje sudove o tome.Na početku da zahvalim koleginici Bogosavljević Bošković, što je ispravila jednu netačnost koja je ovde izrečena, a to je da Srbija nema Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja. Ona ima. Ona je usvojena 2014.

koleginice Bošković Bogosavljević i nema ni za ovih 100 dana, koliko ste, iako je to kratak vremenski period, jeste što nema dva ključna dokumenta na osnovu kojih se vodi agrarna i ruralna politika. Nema nacionalni program razvoja poljoprivrede na bazi te strategije i nema nacionalni program ruralnog razvoja. To vam je isto, kao da imate brod na okeanskoj pučini bez kompasa, mape, a da kapetan ne zna da gleda u sazvežđa. Uz to, imamo 15 kapetana za 15 godina na kormilu našeg Ministarstva poljoprivrede. Prema tome, to je izuzetno loša situacija.O čemu mi danas govorimo?Gospodine govorimo?Gospodine ministre, budite ljubazni, ja sam vas pažljivo slušao, trudio sam se ceo dan, kao i vi, da izdržimo sve ove napore.Dakle, o čemu mi danas razgovaramo? Razgovaramo o tri zakona. Hajde o prvom zakonu - Zakon o izmeni i dopuni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Prihvatam da treba ugraditi sve ono što treba usaglasiti sa evropskim zakonodavstvom u korišćenju predpristupnih fondova, i to nije sporno. Zato sam na Odboru za poljoprivredu dao svoju saglasnost, načelnu, za taj zakon.Međutim, u tom zakonu, niste prihvatili nijednu sugestiju koju sam predlagao na Odboru, čak i onu koja bi morala da se nađe, ne u zakonu, nego u sistematizaciji radnih mesta Uprave za agrarna plaćanja, a odnosi se na kontrolor. Vi ste pravnik, vi biste to trebali bolje od mene da znate, ja sam samo položio jedan ispit na Pravnom fakultetu, ali sam uveren da toj odredbi nije mesto u zakonu.

na 631.522 poljoprivredna gazdinstva po popisu iz 2012. godine. Znate li koliko je to, gospodine ministre? To je, sad ću da vam kažem, samo trenutak. samo trenutak. To je, gospodine ministre, 277 evra po gazdinstvu. Dakle, apsurdno je govoriti o investicijama, a po gazdinstvu je na bazi 277 evra. Ali, kad uzmemo sledeće, da u ovim programima neće učestvovati više od 3% ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava, i to su otprilike ona gazdinstva koja imaju preko 20 hektara zemljišta, pa nadalje, do ovih poljoprivrednih preduzeća sa desetinama hiljada hektara. Ako njih izdvojimo, to je 19.000 gazdinstava, kad se podeli 175.000.000, to je 9.236 evra. To je manje nego što budžet Republike Srbije finansira jednog zaposlenog radnika stranim investitorima. razvoj poljoprivrede?Dalje, rekli ste gospodine ministre, da nema kredita, nema hipoteka. Objasnite mi, molim vas, ako imamo izveštaj sa predzadnje sednice, ili neke sednice Odbora za poljoprivredu, da je svega 1,8% registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja su u sistemu subvencija koristilo regresirane kredite sa daleko manjom kamatom. Odakle će da nađu sredstva? Znači, ljudi nisu kreditno sposobni. Čime će da isfinansiraju celu investiciju, pa onda da čekaju povraćaj tih sredstava? Dakle, nema govora, bez kreditnih sredstava.O drugom Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, izmenama i dopunama, očekivao sam da ćete vi predložiti revolucionarnu izmenu i dopunu, a to je da vratite subvencije na nivo koji je bio 2014. godine. Ševarlić** … 400.000 dinara po hektaru, samo da završim rečenicu, to je taman toliko koliko poljoprivrednik da

Izvolite. **Branislav Nedimović** Zahvaljujem se.Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, danas u toku rasprave, nekoliko puta sam govorio o tome zašto smo išli po proceduri hitnosti sa ovim zakonom, i mislim da juče i na Odboru da smo se složili oko toga, zašto je neophodno izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ići po hitnoj proceduri.Druga stvar bila je vezana za IPARD, da li se o tome uopšte govorilo u ovim konkretnim izmenama? O tome se toliko govorilo u prethodnim godinama, da mislim da bilo koja javna rasprava koja se tiče IPARD-a, sve bi nam isto rekla što smo već do sada čuli. Mnogi su učestvovali u tome, u prethodnom periodu, kada je koleginica vodila ovo ministarstvo, brojne javne rasprave, brojni razgovori sa poljoprivrednicima, sa udruženjima su bili, tako da mislim da u ovom delu to baš i ne stoji.Što se tiče nacionalnih programa za ruralni razvoj i nacionalni program za poljoprivredu, oni su pripremljeni, oni će ići u proceduru. Mislim da je jako važno, zbog javnosti, da se kaže da je prethodno ministarstvo, prethodna ministarka i ovo ministarstvo, rade na tome da se sve što je predviđeno Strategijom razvoja poljoprivrede da će biti usvojeno, implementirano i da će to biti stubovi na osnovu kojih će funkcionisati čitav koncept poljoprivrede. Mislim da je to važno naglasiti da postoji da postoji konzistencija i da postoji sled u aktivnostima, kako kroz IPARD, tako i kroz ove alate koji se na osnovu Strategije donose.Što se tiče onoga što ste predlagali juče na Odboru, mislim da nije u redu da sad u načelnoj raspravi na takav način razgovaramo, jer kroz amandmane ćete videti šta smo prihvatili, a šta nismo. Onda je to tema za razgovor. Vi ste imali konkretne neke predloge vezano za lica koja mogu raditi u Upravi za agrarna plaćanja, kontrolu na licu mesta. Videćete šta smo prihvatili i šta ćemo prihvatiti. U četvrtak je tema da razgovaramo o tome.Što se tiče onih koji će moći da koriste sredstva od to su oni koji imaju i preko dva hektara, u zavisnosti od vrste mera. Nisu to samo, kako je to navedeno, preko 20, preko 50, ne znam veliki, ovi ili oni. Tako da, mislim da je danas u toku rasprave dosta rečeno na ovu temu. Srbija se sprema za ovo. Opredeljena su sredstva u budžetu za sufinansiranje i samo očekujem da ćemo usvojiti izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i još jednu stvar, koja nam stoji na putu, da srpskim poljoprivrednicima bude na raspolaganju dodatni izvor finansiranja, otkloniti. Hvala vam ste dali repliku.)Zato što ni u jednom delu niste spomenuti u negativnom kontekstu. Ministar je odgovorio na vaše pitanje.Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, poštovani ministre Nedimoviću sa saradnicima.Vlada Republike Srbije i premijer Aleksandar Vučić nosioci su promena koje su neophodne za rešavanje izazova sa kojima se suočava celokupna poljoprivreda Srbije. Svesni činjenice da su promene neophodne, kako bi se poboljšali ekonomski efekti poljoprivedno-prehrambenog sektora, položaj poljoprivrednika, preduzetnika, i celog seoskog stanovništva, Vlada Republike Srbije se odlučila za Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Predlog Zakona potrebno je usvojiti po hitnom postupku, kako bismo već, na početku 2017. godine, imali ne samo zakon, već i predzakonsku regulativu, kojom će biti jasno definisane mere agrarne politike. Poljoprivredni proizvođači će imati mogućnost da budu blagovremeno upoznati sa planiranim merama agrarne politike za narednu godinu i na osnovu toga moći će da planiraju svoju proizvodnju već krajem januara.Izmenama se takođe propisuju i vrste podsticaja za mere ruralnog razvoja, koje obuhvataju podršku u cilju unapređenja tržišnog poslovanja, dostizanja standarda kvaliteta,

Istovremeno, omogućava lokalnim učesnicima ruralnog razvoja, da dugoročno poboljšavaju potencijale svojih lokalnih sredina kroz izradu i podršku u sprovođenju lokalnih strategija ruralnog razvoja.Pruža se i mogućnost za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovatnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Daje se podrška pružanjem saveta poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi.Predlog je izmena člana 36 kojim se predviđa da unapređenje konkurentnosti obuhvati podsticaj za investiciju, fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva, program za podršku investicijama za biljnu i stočarsku proizvodnju, uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivede, investicije, preradu i marketing poljoprivednih i prehrambenih proizvoda i upravljanje rizicima. Na primer,

proizvodnju.Individualni poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Leskovca su ostvarili pravo na podsticaj u poljoprivedi koja je konkursom za dodelu posebnih sredstava omogućio grad Leskovac. Time je dokazao kabinet gradonačelnika dr Gorana Cvetanovića da vodi jednu aktivnu poljoprivrednu politiku. Tako je iz gradske kase za period od 2013. do 2016. godine, a na ime podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji izdvojeno preko sto miliona dinara.Ovakve dinara.Ovakve izmene pružiće mogućnost većeg investiranja u poljoprivrednu proizvodnju. Istovremeno će dati punu podršku osnivanju poljoprivrednih udruženja, čime će se povećati konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu, ekonomičnost, proizvodnja ujedno i poboljšanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i bolja zaštita životne sredine.Izmenom sredine.Izmenom člana 39. između ostalih podsticaja, predviđeni su i podsticaji za podršku mladima u ruralnim područjima što je veoma značajno za stvaranje pozitivnog ambijenta za opstanak mladih na selu. Investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture idu u prilog unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima. Grad Leskovac je u 2014, 2015. i 2016. godini uz finansijsko učešće Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, ostvario tri veoma bitna projekta, a ministarstvo je učestvovalo u nekim projektima i do 70%.Prvo, sanacija uređenja atarskih puteva, ovim projektom od 144 naseljenih mesta obuhvaćeno je 75, vrednost projekta na tri godine 42 miliona dinara, a ukupno je sanirano 140 kilometara atarskih puteva. Ministarstvo je pomoglo grad u 2014. godini sa 60%, u 2015. sa 50% vrednosti projekta, a u 2016. godini sa 47 od vrednosti projekta.Drugi projekat komosacija zemljišta, ovim projektom obuhvaćeno je 1100 hektara u tri naseljena mesta. Vrednost projekta 22 miliona dinara. Projekat je sprovođen 2014, 2015. i 2016. godine. Ministarstvo je uzelo učešće sa 70% od ukupno uloženih sredstava. Realizacija projekta ostvarena je sa 81%. Krčenje starih zasada, kvantažni zasadi vinove loze i voćni zasadi. Ovim projektom obuhvaćeno je 165 hektara u tri naseljena mesta, a vrednost projekta je 29 miliona dinara. Ministarstvo je učestvovalo sa 70% uloženih sredstava. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta je uspešno obuhvaćena geodetskim radovima je 165 hektara.Na kraju, ovim Predlogom zakona, menjaju se i kaznene odredbe. One su neophodne radi sprečavanja nenamenskog korišćenja, otuđivanja podsticaja, a sa ciljem zaštite poljoprivrednih proizvođača koji ulažu u poljoprivrednu proizvodnju i koji žive od poljoprivrede. Izmenama i dopunama ovog zakona jasno se definišu dužnosti korisnika podsticajnih sredstava i preciziraju odredbe koje se odnose na vraćanje novčanih sredstava u slučaju kada korisnik nije u potpunosti ispuni sve dužnosti, što je sasvim razumljivo, jer se radi o namenskim sredstvima.Zato mogu sa zadovoljstvom da

Pavlović** Hvala.Poštovani ministre, poštovani gosti, poštovani predsedavajući i naravno poštovani poslanici, veoma je važno da shvatite da su ovi maćehinski zakoni zasnovani na ekspozeu premijera Aleksandra Vučića, strana 38 i 61. Taj maćehinski odnos koji premijer ima i koji nam je vrlo jasno stavio do znanja u svom ekspozeu, u ovom u ovom sektoru je nešto što ne traje samo za vreme njegove vladavine nego nešto što i datira mnogo duže u prošlosti.Međutim, ni tu nemamo podjednaki odnos prema svim sektorima. koji je nadležan za sve sektore, znači za sektor poljoprivrede, zaštite životne sredine, zaštitu voda, kao i zaštitu šuma, imamo opet maćehinski odnos prema vodama, šumama i zaštiti životne sredine. Pri tom smo u ekspozeu čuli, pročitali da će poglavlje 27. koje se odnosi na zaštitu životne sredine u kome je vrlo bitan ovaj zakon o vodama o kojem danas treba da raspravljamo, da smo tu ispali najbolji đaci i da samo što nismo ispunili sve uslove da nas prime bez ikakvih problema u EU, pošto je to cilj vladajuće koalicije.Međutim, to je apsolutna neistina. Gospodine Nedimoviću, vi ste na čelu veoma značajnog ministarstva i moram da vam postavim pitanje – zašto nastavljate taj maćehinski odnos prema sektoru voda? Da li smatrate da su svi sektori u vašem ministarstvu podjednako tretirani? Da li smatrate da je ispravno da sredstva za objekte vodosnabdevanja i objekte tretmana otpadnih voda, za srednje gradove koji su definisani ovim zakonom, treba da budu budžetom preusmereni u Ministarstvo prostornog planiranja, građevinarstva i infrastrukture? Kada za projekte iz oblasti vodoprivrede sve potrebne uslove i saglasnosti izdaje Direkcija za vode, u čijoj su nadležnosti pomenuti objekti, ako je u sastavu Ministarstva poljoprivrede? Ja smatram da ne.Vodnim, kao i svim prirodnim resursima, kod nas se ne gazduje na pravi način. Posledice tog negazdovanja na pravi način smo osetili 2014. godine, poplavama koje su bile 2014. godine i tada nam je direktor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ rekao da nam može pomoći samo Bog. Naravno da nam može samo pomoći Bog, kada vi kao ministar danas izjavljujete da su šporeti, školjka od auta krivi zbog izlivanja nekih vodotoka. Znači o tome nije trebalo da se brine i gazduje, nego su te školjke i ti neki delovi tih groznih građana Srbije i stanovnika doprineli da posledice budu što veće.Mislim da ste vi ozbiljan čovek, vidim da ste ovde davali odgovore svima na pitanja i smatram da tako nešto apsolutno nije primereno kao odgovor poslanicima koji su vam postavili to pitanje. Ovim zakonom je ukinuto javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode“ koje je osnovano zakonom iz 2010. godine i to je ono što ja mogu da pohvalim.

to što je zadržana stara administrativna podela gazdovanja vodama i brizi o vodama, na Vojvodinu i centralnu Srbiju. To su Javno vodoprivredno preduzeće „Vojvodinavode“ i Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“.Vi ste dali ovde izjavu o usklađenosti propisa sa propisima EU. Znači, ova administrativna podela koju ste dali, to nije podela po propisima EU i nije podela što je još mnogo važnije od toga, koja je dobra za gazdovanje vodama. To je potrebno da bude podela po slivovima.Zakon između ostalog uvodi nove pojmove kao što su javni vodovod i seoski vodovod. Javni vodovod koji snabdeva preko 50 stanovnika, ništa dalje ne definiše, da li su to stalni ili povremeno naseljeni stanovnici, da li su to interni ili eksterni korisnici, da li su turistički objekti nakačeni na njega? Znači to je nešto što je potpuna magla. Znači, za 50 stanovnika, šta će sa vodovodima koji imaju 49 stanovnika? Ja to nigde nisam videla u zakonu. Uvodi se i pojam seoskog vodovoda koji treba da ispuni apsolutno se ne zna koje kriterijume.Sve u svemu puno nepoznanica i nedefinisanosti. Ovim se praktično označava postojeće stanje i ponovo vraća stara praksa da lokalna samouprava ne mora ništa da radi povodom snabdevanja vodom stanovništva van opštinskih i urbanih centara. Umesto da se ojačaju javna komunalna preduzeća i da lokalne samouprave nastave da rešavaju probleme vodosnabdevanja svih stanovnika u opštini, za šta potrebna sredstva treba da budu obezbeđena kroz povećanje cene vode i punu naplatu utrošene vode, kao i kroz različite vrste podsticaja, država ih na ovaj način abolira od ove obaveze bez naznake kako bi to uopšte trebalo da se reši.Znači, puno tu ima stvari koje su nejasne i puno je stvari ostavljeno da se reše same od sebe. Postoji problem u naplati vode i ceni vode na lokalu ili bilo gde. Pa, naravno da postoji, mreže distributivne su u lošem stanju. Mnogo bi bilo pametnije da se bavite modeliranjem mreže. Nama su gubici na vodovodnoj mreži do 80%. Znači, proizvedene vode i isporučene vode, gubici na mreži su 80%. To je ozbiljan pristup.Decentralizacija sredstava od naknada za vode, koja se uvodi ovim zakonom, sa jedne strane omogućava rešavanje nekih problema na lokalu. Međutim, ta su sredstva apsolutno nedovoljna da bi se moglo pričati o bilo kakvim kapitalnim investicijama. Šta tek da pričamo o regionalnim vodovodnim sistemima, na primer, kao što je regionalni vodovodni sistem Rzav-Arilje?

opština se udružilo, 91% su finansirali taj projekat oni sami, a država je učestvovala sa 9%, ali taj ali taj regionalni sistem ne može da radi u punom kapacitetu. Ne može zato što treba da se izgradi brana na Velikom Rzavu, ili kako bi u lokalnom naglasku rekli - Velikom Rzavu. Ja inače poštujem lokalne naglaske.Tako da, zašto ne može da se izgradi na pregradnom mestu Svračkovo? Zato što vi dajete po budžetu na godišnjem nivou četiri miliona evra za tu branu, tj. predviđate. To je taman da vam za 20 godina budu zahvalni unuci ljudi koji sada treba da koriste tu vodu, u najboljem slučaju za 20 godina, se Hidrotehnika iz Čačka zalaufa, počne da radi, zastane, čeka šest meseci nove pare, i vi jednu investiciju poskupljujete za 40%. Tako gazdujete vodama. Ja stvarno to ne mogu da zamislim.Tim budžetom su, znači, opredeljena sredstva samo za to, opredeljena su za završetak brane Rovni i za liniju mulja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Šapcu. Mnogo veća sredstva su budžetom opredeljena u Ministarstvu građevinarstva, prostornog planiranja i infrastrukture, za tu vrstu projekata. To apsolutno ne treba da bude tako. Zna se ko treba da gazduje vodama i zna se kako treba da bude zaokružena jedna celina.Po meni, pošto nam

pa Predlog zakona o privatnom partnerstvu i koncesijama, koji je takođe danas na dnevnom redu, ako ukrstimo ta tri zakona, mi ćemo doći do zajedničkog imenitelja, a zajednički imenitelj je partnerstvo, je partnerstvo, partnerstvo nad našim resursima. U takvim partnerstvima, iskustvo je pokazalo, Republika Srbija je uvek u vazalnom odnosu. Znači, Republika Srbija je na svojoj teritoriji u vazalnom odnosu i gubitnik. To jedna ozbiljna vlada i jedno ozbiljno ministarstvo, konkretno ovde, apsolutno ne bi smela da dozvoli.S

kao i otvaranju tog poglavlja 27 iz oblasti zaštite životne sredine, u okviru kojih se dužna pažnja posvećuje vodama, sa velikom izvesnošću se može reći da će zapravo baš ta poglavlja biti najveći kamen spoticanja u tom pridruživanju EU.Zbog toga, EU.Zbog toga, ministre Nedimoviću, molim da prekinete praksu maćehinskog odnosa prema Sektoru voda, šuma i zaštite životne sredine i da ih tretirate ravnopravno sa poljoprivredom koju ne zanemarujem, naprotiv, za koju smatram da takođe treba da ima još bolji tretman. Nadam se da ste shvatili da u vašim rukama stoji mehanizam zaštite dobrog dela dragocenih prirodnih resursa Republike Srbije, a to je ogromna odgovornost i o takvu odgovornost zaista ne biste trebali da se oglušite. Hvala vam najlepše.

već smo u jedanaestom satu rasprave o ova tri predloga zakona i jako je dobro što se potegla priča na jedan ovakav način o sistemu i upravljanju vodama na prostoru Srbije. Mislim da ako od prva tri zakona koja uđu u proceduru u mandatu ovog ministarstva bude jedan koji je jako važan, a to su izmene Zakona o vodama, mislim da ne možemo govoriti tu o maćehinskom odnosu.Po pitanju kvaliteta pojedinih rešenja, o tome se da diskutovati, ali sigurno da sistem voda, odnosno čitav koncept upravljanja vodama ne možete meni da spočitavate iz prostog razloga smo ovim predlogom stavili akcenat na ovu materiju.S druge strane, ovde je mnogo važnije istaći koliko je potrebno razvijati svest o vodotokovima. Ja ću vam reći jednu stvar iz iskustva u gradu u kome ja živim. Tamo su bili pre 40-ak godina neki veliki ljudi, umni ljudi su izgradili sisteme za zaštitu od poplava. Onda smo svi mislili, svest je tako bila izgrađena da nas nikada ne može da zadesi 2014. godina, odnosno da se nikad takva jedna stvar neće desiti.Ovo pričam iz jednog prostog razloga, jer svest naša o značaju voda je bila potisnuta u neki drugi plan, jer mnogi od nas se nisu ni sećali poslednjih poplava koje su bile na prostoru Srbije, a ovako obimnih. To je ono što je važno i to moramo da negujemo od škole pa na dalje.Prosto je neverovatno šta sam tih dana mogao da vidim. Neke proste stvari, koje bi čovek smatrao da svako treba da zna, gomile ljudi nisu znale, zato što nisu imali svest o značaju voda i svest o ugroženosti od voda. Ja insistiram na tome iz prostog razloga jer moramo da se borimo. Klimatske promene su takve da moramo mnogo da ulažemo u sistem prevencije i moramo da se borimo na ovaj način.Što se tiče upravljanja na osnovu hidrografskih slivova, to je jedna od suština ovog propisa, ovih izmena i dopuna Zakona o vodama. Ja sam danas nekoliko puta u toku rasprave naglašavao zašto je to važno, pre svega da bi na kvalitetan način upravljali jednim vodotokom.Što se tiče životne sredine, tu nam nisu postavljena merila u ovoj oblasti. Jedno od četiri oblasti za koje je Ministarstvo poljoprivrede zaduženo u postupku pregovaranja sa EU je, između ostalog, i poglavlje 27 koje se tiče životne sredine. Tu je neophodno još samo završiti akcioni plan i mi smo spremni za otvaranje ovog poglavlja. Biće najteže poglavlje, teško poglavlje će biti, ali to je poglavlje koje je jako, sa aspekta kapaciteta, spremno da bude otvoreno.Što se tiče ostalih stvari, mislim da je sve u ovom ministarstvu važno, ne zna se šta je važnije od čega, da li poljoprivreda, da li vodoprivreda, da li priča o vodama, tako da svoje prioritete u pogledu voda mislim da smo jasno iskazali kandidujući ovo danas na današnjoj sednici. Hvala vam. **Đorđe Milićević** Reč ima narodni poslanik Tijana Davidovac. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice, Predlog izmena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju omogućiće pre svega korišćenje IPARD sredstava u iznosu od 175 miliona evra koji stoje na raspolaganju Srbiji. Ove izmene i dopune predstavljaju preduslov za otvaranje Poglavlja 11. u oblasti poljoprivrede. Zakon predstavlja jedan veliki korak napred i potpunu integraciju evropskih standarda u sistem funkcionisanja naše poljoprivrede.Što

Podsticaje su do sada dobijala registrovana poljoprivredna domaćinstva, dok poljoprivredna gazdinstva koja uzgajaju krave koje nisu umatičene za svoja grla nisu imale nikakve podsticaje. Cilj ovih podsticaja jeste da se održi postojeći broj krava koje su baza za proizvodnju teladi za tov i proizvodnju junećeg mesa, za koje tržišne analize govore da imaju rastući trend tražnje, kako u okruženju, tako i u svetu. Takođe, ovim izmenama i dopunama zakona uvode se mere podrške za mlade poljoprivredne proizvođače, posebno u devastiranim regionima, koji svoj život i egzistenciju vide na selu i u bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom.Kroz nepovratna sredstva u formi start-ap sredstava za određene investicije poljoprivredna gazdinstva treba da unaprede, odnosno diverzifikuju svoju proizvodnju i na taj način obezbede samozapošljavanje i egzistenciju za svoje porodice. Takođe su planirani podsticaji za razvoj specifičnog pristupa u planiranju ruralnog razvoja kroz formiranje lokalnih akcionih grupa koje predstavljaju javno-privatno partnerstvo u cilju unapređenja života u ruralnim predelima. Cilj ove Vlade je povećanje obima investicija usmerenih upravo kao unapređenju uslova života i rada u seoskim predelima, a kroz izmene i dopune ovog zakona dodatno se uvodi red i usklađivanje sa klasifikacijom mera ruralnog razvoja u EU.Što se tiče trećeg Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, postoji više razloga zašto se pristupilo ovim izmenama i dopunama. Od 2010. godine imali smo više sistemskih zakona, kao što su Zakon o javnoj svojini i Zakon o planiranju i izgradnji, koji ne daju kvalitetna rešenja u načinu upravljanja ovom oblašću. Zakon o javnoj svojini upućuje na poseban zakon u pogledu raspolaganja i upravljanja vodnim zemljištem, dok Zakon o vodama nije sadržao odredbe o tome, dok kod Zakona o planiranju i izgradnji, što se tiče objedinjenja procedura, naš postojeći Zakon o vodama nije sadržao elemente u tom delu.Izmenom Zakona o vodama, nosioci javnih ovlašćenja Direkcija za vode ili na nivou Vojvodine pokrajinski organi. Ovom izmenom su u obavezi da prikupljaju informacije za donošenje vodnih akata.

zatim propisuje se obaveza donošenja plana upravljanja vodama, gde se kroz prostorne i urbanističke planove unose granice vodnog zemljišta.Još Poreska uprava više neće vršiti utvrđivanje metodologije i obračuna plaćanja naknade za odvodnjavanje. Za to će biti nadležno Javno vodoprivredno preduzeće. Ove izmene i dopune Zakona o vodama omogućavaju usklađenost nacionalnog zakonodavstva u oblasti voda sa propisima EU, kao i obezbeđivanje pravnog osnova za dalju implementaciju različitih propisa.Srpska napredna stranka će podržati predložene izmene i dopune ovih zakona jer one imaju pozitivan uticaj na razvoj ruralnih područja u našoj zemlji i verujemo da će doprineti da poljoprivrednici žive bolje od posla kojim se bave. Hvala.

građani Srbije, pred nama su zaista danas tri važna zakonska rešenja, dva iz oblasti poljoprivrede, jedan se tiče voda. Dosta toga je već danas izrečeno u u toku rasprave. Pokušaću da skratim i osvrnem se u stvari na ono što se tiče poljoprivrede. Ovo jeste jedna od tema koja je verovatno i najvažnija ili možda jedna od najvažnijih koja može da uđe kao kao tema rasprave u ovaj uvaženi dom. Mislim da problemi sa kojima se u ovoj oblasti suočavamo zahtevaju u stvari jedinstvo kompletnog našeg društva. napomenuću, već je rečeno, 10% učešća u ukupnom BDP-u Srbije, oko 20% učešća u izvozu i u radnoj snazi Srbije, mislim da je dovoljno razloga da se svi ujedinimo oko problema sa kojima se Srbija suočava u ovim oblastima.Naravno, spomenuću da u ovim zakonima se proširuje broj potencijalnih korisnika, krug lica koja mogu koristiti sredstva u oblasti poljoprivrede. Dobro je takođe što će u središte interesovanja ovih zakonskih rešenja biti stavljeni mladi poljoprivredni proizvođači iz nedovoljno razvijenih područja, o kojima je ministar već u nekom svom uvodnom izlaganju govorio, pa nema potrebe da ih ponavljamo.Međutim, ono što je meni što je meni lično skrenulo najviše pažnje, u pitanju su odredbe koje se menjaju i dopunjuju, a to je pre svega član 10. Naime, ako dobro pogledate, u članu 10, u predloženim izmenama, korisnik podsticaja, tj. novčanih sredstava koja su isplaćena neosnovano i usled neke administrativne greške, ta sredstva moraju biti vraćena. Ne samo da moraju biti vraćena, mora biti naplaćena zakonska zatezna kamata na ta sredstva.Pokušao je danas i još uvek sam pod utiskom, ne mogu da se ne osvrnem, možda ne bih navodio primere, dosta je primera, ali pokušao je moj kolega Srbislav Filipović da navede jedan primer, videli smo kako je prošao. Naravno, nakon što su isključeni mikrofoni, upućene su mu uvrede, pretnje, nazvan je džukelom, rečeno mu je da će biti bačen u more. Možda i ne bih navodio primer, ali ne mogu da se ne vratim na taj događaj. Nemam nikakav problem da nas neko u borbi za istinu i baci u more i naziva bilo kakvim imenima, pretrpeo sam i ja i moja porodica i bacanje u prošlosti u jame, pretrpeli smo i razne druge pogrome i 40-ih i 90-ih godina i nemam problem da tu istinu još jednom ponovim. famoznom vinogradu u Krčedinu od 50 hektara.Da bi bilo građanima Srbije jasnije, podsticaj za sadnju tog vinograda je uzet u avgustu mesecu, zemljište je uzeto u zakup u novembru mesecu. U pitanju je 525.000 evra. Da smo imali zakonsku odredbu tada ovakvu jednu, taj iznos bi morao biti vraćen i morala bi biti naplaćena zakonska zatezna kamata. Radi se o milionima evra. Zbog tih i takvih stvari, Srbija, srpski seljak je danas tu gde je, poljoprivreda jeste danas tu gde je. Možda ću zbog toga biti bačen u more, trebaće im dosta truda, prilično sam težak, ali možda im pomognu i ovi koje su ambasadori zemalja Severnoatlantske alijanse uveli u parlament, a malo im je pomoglo i batinanje žena.Ne bih ja nešto dalje govorio po ovom pitanju, dovoljna je činjenica da je tri milijarde dinara više izdvojeno za poljoprivredu ove godine. To jesu konkretni koraci, to nije samo deklarativna i demagoška priča koju ovde često slušamo iz dana u dan. Molim vas, ministre, nastavite sa donošenjem i predlaganjem ovih i sličnih mera i zakona. Dok god idete u ovom pravcu, dok god radite na ovaj način siguran sam da ćemo svi mi, moja malenkost, kao narodni poslanik, poslanička grupa kojoj pripadam, većina u ovome parlamentu, većina u Srbiji, što je najvažnije, stajati iza vas i vaših koraka.Na kraju da napomenem, sve zakonske predloge koji su danas podržaću u danu za glasanje. Hvala vam.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, danas govorimo o setu veoma važnih zakona iz oblasti poljoprivrede i vodosnabdevanja.

isključeni ste iz daljeg rada. Oduzimam vam reč.)Zatražite reč koleginice. **Vesna Rakonjac** Hvala.Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani kolege narodni poslanici. Danas su pred nama veoma ozbiljni zakoni, zakoni vrlo kompleksne prirode i verujem da, ni ministru, a ni njegovim saradnicima u Ministarstvu nije bilo lako da naprave ovakve zakonske predloge.

život.Kakav je odnos bio prema vodi, našem blagu, jer drugačije ne mogu vodu da nazovem, možemo da vidimo kakve su se stvari dešavale 2014. godine, u vreme katastrofalnih poplava. Imali smo prilike da vidimo bukvalno kada se voda povukla, šta je ostalo u rečnim tokovima. Pa, to je bilo za jednu ogromnu, ogromnu deponiju. To nije napravio neko drugi, nije došao niko sa strane, to smo uradili mi sami sebi, prirodi, a ona nam je tako uzvratila.Koliko je ovo kompleksno pitanje i koliko je neodvojivo i pitanje sa zdravstvenog aspekta, jer lekar sam po struci pa ću se usredsrediti na to, imam samo jedan primer koji se desio 1956. godine, poznat je kao „minamata“ sindrom, desio se u Japanu i dogodilo se veliko trovanje hranom. Naravno, ljudi koji su živeli u primorskom području hranili su se ribom, a otrovali su se živom. Postavilo se pitanje otkud trovanje živom. U nepotrebnoj blizini bila je fabrika za preradu acetata i živa koja je u tom procesu učestvovala došla je kao otpadna voda, ušla u more i naravno, biološkim ciklusom se našla u morskim plodovima i u ribi.To ribi.To je samo jedan primer kako je eko sistem i kako je priroda neodvojiva i kako moramo da vodimo računa. Ono što je urađeno ovim zakonima, a to je po prvi put da vidim da konačno ovaj zdravstveni deo je ostavljen zdravstvu. U nekom prethodnom periodu smo imali neku praksu da svi žele taj deo nekako da prihvate i privuku sebi, to smo imali i sa Zakonom o bezbednosti hrane, kada je veliki deo veterinarima predat, a ispostavilo se da ne mogu da isprate taj deo priče. Zato imamo velike probleme danas.Ovim zakonom je jasno definisano čije su nadležnosti i u kom delu i to je veoma dobro. Svakako, ono što želim još da naglasim, u stvari da pitam pre svega, zašto nisu obuhvaćeni alternativni izvori vodosnabdevanja? To su arterski bunari i bunari kao lokalni izvori vodosnabdevanja. To je jedan veliki resurs, veoma značajan resurs i za odbranu zemlje i za preventivu u nekom drugom smislu, kada dođe do velikih havarija, onda posežemo ka tim alternativnim rešenjima i alternativnim izvorima vodosnabdevanja. Oni su urušeni opet našom nebrigom. Dovoljno je samo pogledati na seoskom području koliko bunara je pretvoreno, nažalost, u septičke jame. To je prosto bogohulno i to jednostavno treba regulisati na jedan način. Možda će nekim drugim podzakonskim aktom, ovo područje biti regulisano, ali mislim da ga ne treba ostaviti potpuno po strani, jer je veoma značajno.Ono značajno.Ono što se meni veoma dopalo u ovom zakonu, a to je da konačno onaj ko je i glavni u tom procesu zagađenja vodotokova, treba da snosi i odgovornost, a da treba da snosi i posledice ukoliko se ogluši ono što je zakon propisao. Redovna merenja, redovna izveštavanja, a ako ti privredni subjekti nemaju, da kažemo, laboratorije koje mogu da urade posao u njihovom sklopu, pretpostavljam da mogu da sklope ugovore sa akreditovanim laboratorijama da to rade za njih i da redovno izveštavaju Ministarstvo poljoprivrede odnosno, nadležno ministarstvo, da li će to biti ekologija ili neko drugo u budućnosti, ali uglavnom ovaj zakon nije prepustio ništa slučaju.Mislim da u danu za glasanje ne trebamo da imamo dilemu da damo podršku i ministru i njegovim saradnicima i ovim zakonima koji su danas na dnevnom redu. Hvala. Hvala.